Отже, шановні народні депутати, прошу зареєструватись і прошу взяти участь в реєстрації. 10:04:13 У залі У залі зареєстровано 340 народних депутатів. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Сьогодні день народження наших колеги. І я хочу привітати Ольгу Вадимівну Богомолець з днем народження. Пані Оля, вітаю вас з днем народження! Анатолія Сергійовича Матвієнка, "Блок Петра Порошенка". Пане Анатолію, вітаємо з днем народження! І Вадима Івановича Підберезняка. (Оплески) Пане Вадиме, вітаємо з днем народження! Вітаємо всіх іменників. Теж, шановні колеги, я хочу повідомити хорошу новину від наших європейських союзників. Вчора комітет Європарламенту схвалив поправки в газову директиву, згідно з якими правила Третього енергопакету повинні поширюватись і на морські газопроводи, що зв'язують ЄС з третіми країнами. Це регулювання може заблокувати будівництво "Північного потоку-2" і це важливий крок до припинення проекту "Північний потік–2". Тепер ми чекаємо рішення Європарламенту. І я закликаю усіх наших колег - європейських парламентаріїв підтримати це рішення. І також, колеги, хочу повідомити, що сьогодні у Верховній Раді ми відзначаємо четверту річницю Національної гвардії України. в 2014 році у критичний для держави час я мав честь доповідати з парламентської трибуни Закон "Про Національну гвардію України". Тоді в умовах початку російської агресії Національна гвардія створила ключові підрозділи, які дозволили добровольцям піти на фронт, які присутні і тут сьогодні з нами в залі. пам'ять чотирьох молодих гвардійців, які загинули 31 серпня 2015 року на площі Конституції під стінами парламенту та сотні героїв-бійців Національної гвардії, які загинули у новітній російсько-українській війні. Щиро вітаю наших гвардійців! Слава Національній гвардії України! Слава Україні! Перемоги нам! І також хочу повідомити, що сьогодні до нас долучається ще один колега народний депутат. що 20 березня 2018 року Центральна виборча комісія зареєструвала народного депутата України, обраного на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 14-го року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, Побочіх Михайла Олександровича, включеного до виборчого списку в політичній партії "Народний фронт". Відповідно до статті 79 Конституції України перед вступом на посаду народні депутати України складають присягу перед Верховною Радою України. Для складання присяги на трибуну запрошується народний депутат України Побочіх Михайло Олександрович. Будь ласка, пане Михайло. Присягаю на вірність Україні зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити… ГОЛОВУЮЧИЙ. і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України і законів України. Виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників. Слава Україні! ГОЛОВУЮЧИЙ. Героям Слава! Вітаю.

Отже, колеги, ми розпочинаємо засідання. До мене в президію надійшла заява про перерву від двох фракцій: від фракції Радикальної партії і "Самопомочі". І перед тим, як перейти до першого питання порядку денного, я запрошую на виступ Олега Ляшка від двох фракцій, які готові замінити перерву на виступ від трибуни. Будь ласка, 3 хвилини. А за той час прошу усіх займати робочі місця. Будь ласка. Олег Ляшко Радикальна партія. Шановні українці! Шановні колеги депутати! Я хочу вам сказати, що сьогодні четвер і український парламент, на превеликий жаль, досі не спромігся прийняти рішення про засудження виборів Президента Росії в окупованому Криму. Ми вважаємо, що це принижує українську державу і парламент. Коли ми вимагаємо від усього світу засудження цих виборів, ми просимо в усього світу підтримки, натомість, український парламент, через протистояння, через політичні всякі склоки, не здатен прийняти елементарного рішення. 5 днів пройшло після виборів, ми й досі не висловили своєї позиції. Мені це нагадує ситуацію в 2008 році, коли так само, тодішній український парламент, не спромігся прийняти рішення про засудження російської агресії проти Грузії. В результаті російський чобіт топче сьогодні українську землю. Якщо ми хочемо, яке ми маємо право, моральне в першу чергу право, вимагати від світу підтримки, коли ми самі не здатні сказати правду, коли ми самі не здатні прийняти рішення, які засуджують російські вибори у Криму. Тому я вимагаю від фракцій коаліції, які між собою не можуть з'ясувати й досі формулювання цього рішення, я звертаюсь до Голови парламенту, наша фракція: сьогодні невідкладно винести на розгляд проект постанови і проголосувати її. Ми вважаємо, це приниженням українського парламенту, демонстрацією нездатності приймати консолідуючі рішення на захист української державності і національних інтересів. в українському парламенті не можемо прийняти рішення і засудити вибори російського Президента в окупованому українському Криму, у нас немає жодного морального права просити у світу підтримки, тому що ми самі не здатні приймати цих рішень. А взагалі я вважаю це дуже не чесно і аморально для політиків, які свої політичні інтереси ставлять на на перший план замість того, щоб сказати елементарне, що це чорне, а це біле, це окупація, це незаконні вибори, це несправедливо, це не чесно. А ви між собою з'ясовуєте стосунки, а мільйони українців дивляться і дивуються, що, виявляється, вам або це байдуже, або у вас немає елементарного почуття і усвідомлення власної відповідальності. Цілий ряд країн Європи і світу вибори не визнали, засудили. Український парламент, який би мав зробити це першим, досі цього не зробив. Це показує рівень безвідповідальності, який панує в цьому залі, рівень безвідповідальності влади і політичних еліт. У 2014 році наша фракція ініціює визнання Росії країною-агресором, Міністерство закордонних справ пише, що вони проти цього заперечують, сьогодні кажуть, що вони вже готові. Люди добрі, якщо ви не будете прогнозувати далі далі свого носу, якщо ви не усвідомлюєте наслідки своїх дій, для чого ви сидите в цьому парламенті? Для чого ви йдете до влади? Для чого ви обманюєте українців? Дякую вам. Хочу відповісти всім народним депутатам, що перед сьогоднішнім засіданням я провів нараду з головами фракцій коаліції і з головою Комітету у закордонних справах. І нами було прийнято рішення, що той текст заяви, який був підготовлений вчора комітетом сьогодні буде поставлений на голосування і проголосований. Отже, текст заяви підготовлений комітетом буде підписаний членами комітету і я переконаний його підтримають всі фракції в цьому залі. Український парламент відповідальний, український парламент рішучий в своїх рішеннях. І сьогодні заява буде підтримана. Отже, колеги, коли буде включення в порядок денний сесії, ми цю постанову Зараз її роздадуть в залі, і, я впевнений, сьогодні ми її спільно підтримаємо всіма фракціями, і коаліції, і не коаліції. Дякую вам. Отже, колеги, я вам скажу в кількох словах логіку сьогоднішнього дня. На початку стоять питання того блоку, який ми наперед і планували: блоку містобудування. Тому що Комітет регламентний тільки завершив свою роботу, треба близько 40 хвилин – 1 години для того, щоб підготувати документи, щоб ми перейшли до питання скасування депутатської недоторканності. В той період ми зможемо розглянути кілька питань містобудування і екології. Як тільки будуть роздані результати рішення регламентного комітету, я невідкладно, користуючись своїм правом, поставлю на розгляд питання про зняття недоторканності. Після того я запропоную, щоб зал підтримав включення у порядок денний для прийняття рішення питання по КПК. Ви пригадуєте, це те, яке ми не змогли пройти минулого тижня. Це є законопроект 8151. Також питання 7555 про розподіл комітетів і реформу Ради. І також питання 8120 і 8120-1 – про відтермінування е-декларування для громадських активістів. І я сподіваюся, що ми зможемо об'єднатися навколо тих питань. Вони зазначені у порядку денному, і я впевнений, що всі фракції вивчили і змогли до тих питань підготуватись. Також сьогодні ми маємо прийняти ряд ратифікацій дуже важливих. І у мене, колеги, є до вас всіх прохання. Після першого або другого питання я запропоную скасувати перерву 12:00-12:30. Колеги, я буду просити всі фракції, щоб ця ідея була підтримана. Оскільки доповідь Генпрокурора буде тривати довше, ніж звично, і я прошу, щоб усі підтримали цю ідею. А зараз ми переходимо до першого питання порядку денного. Це є проект Закону про внесення змін до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" (щодо повноважень в галузі охорони навколишнього природного середовища) (4551). Це друге читання, воно не потребує спеціальної процедури. І я запрошую до доповіді голову підкомітету Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Дзюблика Павла Володимировича. Запрошую до виступу.

(реєстраційний № 4551). Метою зазначеного проекту закону України є врегулювання питання передачі окремих повноважень у сфері природно-заповідного фонду від територіальних органів центрального органу виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища, які ліквідовані, до відповідних органів Автономної Республіки

надійшло 28 пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи, з яких 5 відхилені, а 23 враховані та внесені редакційні правки, які не змінюють суті законопроекту. Головне юридичне управління Апарату Верховної Ради України завізувало законопроект із зауваженнями. Комітет пропонує Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" (щодо повноважень в галузі охорони

України забезпечити прийняття рішення з питань, що потребують законодавчого регулювання, крім випадків, визначених статтею 92 Конституції України щодо проведення у сферах, відповідальність, за які несе Кабінет Міністрів України, зокрема екологічного державного управління, охорони здоров'я, експерименту, строк якого не перевищує 2 років. Порядок Порядок проведення експерименту встановлюються Кабінетом Міністрів України. Шановні колеги, закон просимо підтримати. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, в цьому законопроекті дуже мала кількість правок, тому я прошу усіх запрошувати в зал, ми до голосування можемо перейти буквально за 5-7 хвилин. Побачимо, наскільки є активні автори правок, але їх є зовсім небагато. Це об'єднуючий законопроект, який об'єднує весь зал. Я тільки прошу усіх заходити в зал. І я починаю за звичкою називати ті правки, які були відхилені. Хто хоче якусь правку поставити на підтвердження, має це зробити шляхом піднімання руки. Отже, 1 правка. Не наполягає.

неможливо передавати більшість повноважень до безпосередньо обласних державних адміністрацій, які будуть займатися лісовим господарством, там природно-заповідним фондом і так далі. Мені здається, що ми просто перекладаємо все це на ті органи, які потім ми не зможемо контролювати, а центральний орган виконавчої влади, він не зможе провадити політику того того щодо, наприклад, там збереження лісів, щодо заліснення там і так далі. Тобто це закон про повноваження, які ми передаємо там, децентралізовуємо, але мені здається, що функція саме захисту лісів, що функція саме лісового господарства має бути державною. І у зв'язку з тим ми передаємо всі ці повноваження на обласні державні адміністрації, відповідні органи. Чи потрібно все це в нашій ситуації… Чи потрібно все це в нашій ситуації, коли ми ще не прийняли рішення стратегічне про те, як буде функціонувати Державне лісове агентство, коли ми не розділили господарські там контролюючі функції, поки ми не зробили так, що єдиний орган, який буде відповідати за ліси, а в нас сьогодні 78 відсотків лісів тільки є в держлісгоспі? Я маю на увазі тих лісів, які чіпуються, тих лісів, які… Прокоментуйте, Павло Володимирович будь ласка. структурні підрозділи Міністерства екології по всій Україні. Після ліквідації структурних підрозділів були створені, при кожній облдержадміністрації були створені департаменти екології, які займаються цими питаннями екологічними,

я би просив все-таки цю правку відхилити і прийняти законопроект в тому вигляді, який рекомендував комітет. ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Вадим, ви наполягаєте на голосуванні? Не наполягає на голосуванні. Колеги, я прошу всіх заходити в зал. Лишилось кілька правок буквально. 25-а, Івченко. Борис Іванович, я не бачу автора правки. Не наполягає. 26-а, Недава. Не наполягає. Отже, колеги, ми завершили обговорення правок. Комітет провів якісну і добру роботу. Фактично всі правки є враховані і ми можемо переходити до прийняття рішення. Тільки я дуже прошу вас, колеги,

Колеги, займіть робочі місця, щоб ми не ставили на переголосування. Будь ласка, зайдіть з кулуарів у зал. Простий законопроект, який усіма підтримується, екологічний законопроект. Я тільки прошу всіх зайти у зал, щоб ми не ставили на переголосування. Будь Отже, прошу приготуватись колег з ложі. Я переконливо прошу, ви ж не встигнете проголосувати. Нам кожен голос має значення зараз, коли ми збираємося. Будь ласка. Отже, я ставлю на голосування… Прошу всіх приготуватись до прийняття рішення. Я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" (щодо повноважень в галузі охорони навколишнього природного середовища) (№ 4551) прийняти у повторному другому читанні та в цілому правкою, яку оголосив під стенограму голова підкомітету Дзюблик Павло Володимирович, і з техніко-юридичними правками у повторному другому читанні та в цілому. 4551 у повторному другому читанні та в цілому з правкою. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Уважно, кожен голос. Прошу підтримати. Голосуємо. Не встигли. Не встигли. Я поставлю на повернення. Я дуже прошу усіх запросити в зал, колеги. Я прошу показати по фракціям. Прошу запросити усіх в зал. "Блок Петра Порошенка" – 78, "Народний фронт" – 61, "Опозиційний блок" – 0, "Самопоміч" – 16, партія Олега Ляшка – 15, "Батьківщина" – 0, "Воля народу" – 3, "Партія Відродження" – 16. Я вас прошу дуже, друзі, запросить депутатів в зал, надто довго, сходитесь півгодини. Я прошу усіх… Я прошу міністру одну хвилину і прошу усіх заходити в зал. Колеги, я переконливо прошу, я бачу, який ще в нас є потенціал. Просто треба запросити усіх в зал. Будь ласка, Остапе, дуже коротко. 30 секунд. 10:24:35 СЕМЕРАК О.М. Дякую, Андрій Володимирович. Я, перше, дякую депутатам, які підтримують цей закон в другому читанні. Але насправді мій коментар стосується більше до фракції "Батьківщина". Депутат Івченко говорив застереження, вони не зовсім такі. Мова йде про що. В 2012 році, коли відбулася адміністративна реформа, частина функцій територіальних органів Мінприроди вони не були передані ні органам місцевого самоврядування під час децентралізації і не залишилися у міністерства, бо у нас немає таких підрозділів. Мова іде про те, що вже декілька років ця функція не виконується, її треба зафіксувати і передати тим органам на місцях, які працюють в обласних адміністраціях. Шановні колеги, якщо ми таким чином не вирішимо, насправді проблема буде тільки далі накопичуватися. Невирішення, неголосування за цей закон унеможливлює збільшення чи ефективно працювати по збільшенню об'єктів і територій природно-заповідного фонду і зберігання… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Отже, колеги, прошу зайти в зал. Прошу змобілізуватися нарешті. Сьогодні важливий, важкий день. Ну, не образили, ну, Сергій, не образили. Тут не написано в Регламенті. Він не образив. Добре. 30 секунд. Івченко. Вадим Івченко фракція "Батьківщина". Шановні колеги, ми розуміємо, що відбувається. Відбувається те, що хочуть передати функції обласним державним адміністраціям. Я вам хочу нагадати, рубають ліс на Дніпропетровщині розпорядженням обласної державної адміністрації. Віра Ульянченко, голова минулої Київської обласної державної адміністрації, передала Сухолуччя Януковичу. Передають землі під котеджні городки розпорядженням однієї особи. Ми за те, щоб центральний орган виконавчої…

підпорядкованість Міністерству екології і, відповідно, відповідальність Міністерства екології за збереження природно-лісового фонду. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, колеги, голосуємо. Будь ласка, зайдіть в зал. Голосуємо. Спочатку повернення, а потім голосування. Давайте вже екологічні питання, будемо об'єднуватися навколо них. Отже, я ставлю першою на голосування пропозицію повернутись до проекту закону 4551. Я прошу усіх приготуватись до голосування, я прошу дуже уважно взяти участь в голосуванні. І перша пропозиція повернутись до проекту Закону про природно заповідний фонд України 4551. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Повертаємося, колеги. Уважно! Кожен голос. Відволічіться і візьміть участь в прийнятті рішення. Голосуємо за повернення. Прошу підтримати. Прошу проголосувати. Голосуємо. За-233 Отже, повернулись. Тепер я ставлю проект Закону 4551, в повторному другому читанні та в цілому, з правкою, яку оголосив Дзюблик Павло Володимирович, в повторному другому читанні та в цілому з техніко-юридичними правками. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Колеги, уважно кожен голос, уважно голосуємо, голосуємо "за". Прошу підтримати, голосуємо. За-227 Закон прийнятий. Вітаю міністра за клопітку роботу. Наступний проект Закону (це теж друге читання) про внесення змін до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" щодо продовження терміну прийняття в експлуатацію об'єктів будівництва, збудованих без дозволу на виконання будівельних робіт (3696). Це друге читання. І я запрошую до доповіді першого заступника голови Комітету з питань будівництва, містобудування і ЖКГ Андрієвського Дмитра Йосиповича. Пане Дмитро, нарешті ми дійшли до вашого закону, будь ласка. Шановний пане Голово, шановні колеги! Вашій увазі пропонується надзвичайно простий, але між тим дуже важливий законопроект (3696). Хочу без перебільшення сказати, що десятки тисяч людей сьогодні чекають на наше голосування цей закон, який вже в народі має назву "Будівельна амністія", дасть можливість оформити своє житло людям, які, не чекаючи допомоги держави, взяли на себе відповідальність і таке житло побудували. Хочу сказати, що за результатами доопрацювання законопроекту та узгодження всіх спірних питань, які виникали у депутатів пропонується надати громадянам можливість завершення процедури введення в експлуатацію збудованих будинків, які будувалися з 5 серпня 1992 року до 9 квітня 2015 року. Це індивідуальні житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські будівлі та споруди загальною площею до 300 квадратних метрів. А також збудовані до 12 березня 2011 року будівлі та споруди сільського призначення, що за класом наслідків належать до категорії СС1. Тобто не значні наслідки, це невеликі споруди. Шановні друзі, я хочу пояснити, що фактично сьогодні тими революційними змінами до законодавства, яке покращує роботу будівельної галузі ми вже дали можливість людям такі будинки будувати без отримання дозволів. І ми фактично, ті категорії громадян, які раніше до введення нового законодавства зробили таке будівництво даємо можливість оформити Ці будинки будувалися на землі з відповідним призначенням і власність землі має бути відповідним чином затверджена. ми отримали 11 пропозицій і правок, дві з них враховані тому просимо підтримати цей законопроект, прийняти його в цілому як закон. Дякую. Дякую дуже вам. Колеги, правок теж є небагато, тому не розходьтесь, я буду зачитувати авторів правок. 2-а, Каплін. Не наполягає. 3-я. Не наполягає. 4-а. Не наполягає

що так звану будівельну амністію ще в 2009 році запропонувала Юлія Володимирівна Тимошенко. Що відбулося після цього? Після цього відбулося, що майже 11 мільйонів квадратних метрів житла було так зване введено в експлуатацію, приблизно 30 відсотків від цього житла. Це значно… цим нововведенням значно скорочується кількість документів і довідок, які потрібно Ми, звичайно, проголосуємо за цей законопроект. Але хочу його голові комітету сказати, що є так звані малі архітектурні форми в селах і селищах - це заготівельні збутові пункти, це сховища, певні сховища, вони точно не підпадають під категорію 300 квадратних метрів, і інші сільськогосподарські будівлі, які потрібно теж амністовувати. Ми розуміємо, що більшість таких будівель на

і на будівництво, яке там відбулося, задля того, щоб ми для села запропонувала і для сільгосптоваровиробників, в тому числі маленьких, запропонували відповідну амністію. Це досить добра ситуація, коли ми внесемо всі ці об'єкти в речові права і вони зможуть користатися безпосередньо, зокрема, для того, щоб отримати кредити. Дякую.

зайти в зал. Зараз надаю слово для четвертої правки депутат кодола. Включіть, будь ласка, мікрофон. І через 2 хвилини – голосування. Прошу усіх заходити в зал. Олександр Кодола, Чернігівщина, 209-й виборчий округ. Шановні колеги, я як співавтор цього законопроекту хотів би звернути увагу на те, що ухвалення цього закону чекають тисячі наших співвітчизників по всій Україні. До нашого профільного комітету надходять сотні листів із проханнями і зверненнями, щоби ми все-таки надали можливість узаконити саме приватні забудови. законопроект мова іде саме про приватні забудови. І тому я закликаю весь зал змобілізуватися і підтримати ухвалення цього законопроекту. Дякую.

Отже, переходимо до голосування. У нас сьогодні перший день спеціального режиму, ми взяли спеціальну апаратуру. Якщо хтось отримав незручності під час проходження в зал, я приношу вибачення. Це перший день, публічно для всіх, якщо хтось отримав якісь незручності. А впевнений, що ми зможемо цю систему відпрацювати і не буде жодних проблем. Отже, зараз віце-прем’єр Зубко, одна хвилина. І прошу заходити в зал. Одна хвилина, Зубко. Шановні колеги, я прошу підтримати Закон 3696. Для нас він дуже важливий для того, щоб запустити процес і все-таки дати тим людям, які вже, так сказать, отримали можливість ввести їх в експлуатацію. Дуже велику роботу зробив комітет, і я би хотів би сьогодні об'єднати весь зал саме в голосуванні за цей законопроект. Дякую за підтримку. Отже, переходимо до прийняття рішення, колеги. І я прошу усіх зайняти робочі місця. Я прошу усіх зайняти робочі місця, приготуватись до голосування. Колеги, займіть робочі місця. Особливо колеги з ложі, якщо ви підтримуєте. Колеги в ложі! Андрій, дуже… Я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" щодо продовження терміну прийняття в експлуатацію об'єктів будівництва, збудованих без дозволу на виконання будівельних робіт (№ 3696) в повторному другому читанні та в цілому. Колеги, прошу проголосувати, прошу підтримати. Зайдіть в зал, колеги. Прошу підтримати, голосуємо. Голосуємо, прошу підтримати. За-276 Закон прийнято. Вітаємо авторів-розробників і комітет за активну роботу і узгоджену. Наступний. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері містобудування (7085). Це є перше читання, і тому я прошу підтримати, прошу підтримати для скороченої процедури розгляд. Прошу підтримати скорочену процедуру. Будь ласка, прошу проголосувати, прошу підтримати. За-183 І я запрошую до доповіді першого заступника голови комітету Андрієвського Дмитра Йосиповича. Пане Дмитро, будь ласка. І, колеги, увага! До підготовки документів треба ще хвилин 25. Послухайте мене уважно, якщо буде ваша воля, після цього закону ми можемо проголосувати зміни до КПК. Якщо буде загальна воля фракцій, ми зможемо проголосувати після цього закону зміни до КПК, проект закону, який був підготовлений в комітеті. Тому проаналізуйте всередині фракцій, я запропоную це після цього закону. А зараз доповідь – Андрієвський Дмитро Йосипович.

низку технічних правок, в тому числі в те законодавство, яке ми вже прийняли, усуває розбіжності і робить уточнення в окремі положення Закону "Про Фонд енергоефективності". Ми знаємо, що цей фонд має дати можливість більш ніж 1 мільярд 600 мільйонів гривень додаткових грошей для підтримки громадян громадян України, які будуть робити теплозбереження, енергоефективними будуть робити свої домівки. Метою цього закону є дати додаткові повноваження і усунути розбіжності в наданні адрес органам місцевого самоврядування. Передача функцій контролю за проведенням обстежень об'єктів та реалізацію заходів щодо забезпечення їх безпеки під час експлуатації виконавчим органом в сільських, селищних, міських рад. Це повністю відповідає глобальному такому руху на децентралізацію, дає додаткові можливості органам місцевого самоврядування. Нормативне-правове врегулювання питань, пов'язаних з ліцензуванням господарської діяльності з будівництва об'єктів за класом наслідків, які належать до об'єктів з середніми та значними класами наслідків. Вирішення проблемних питань з проведення професійної атестації саморегулюючими організаціями, зокрема не допускається відмова у проведення професійної атестації з підстави відмови вступу до члена саморегульованої організації. Тобто, якщо людина в таку організацію не входить, нема підстав відмовити такій такій людині відповідно і в професійній атестації. Я просив би врахувати рішення комітету прийняти за основу з врахуванням доповнень комітету до тексту запропонованого проекту. Пункт 6 доповнити пунктом 1-1 такого змісту. Я просив би, якщо можна, 30 секунд добавити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, додайте 30 секунд відразу. А ви уважно слухайте, колеги. Стаття 32. В абзаці першому частини п'ятої після слів "усі об'єкти" доповнити словами "відповідно до будівельних норм, стандартів, нормативних документів і правил, затверджених згідно із законодавством". Доповнити частиною дев'ятою такого змісту. "За заниження класу наслідків (відповідальності) проектна організація та замовник несуть відповідальність згідно із законодавством". На превеликий жаль, ми вже маємо приклади заниження такого класу наслідків, тому більш чітко виписується відповідальність проектних і експертних організацій. Зауваження народного депутата Бабак щодо здійснення повноважень про рекламу у будівництві врахувати при доопрацюванні… Отже, колеги, переходимо до обговорення законопроекту. Прошу провести запис: два – за, два – проти, будь ласка. Євтушок

Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, в цьому законопроекті мені здаються зайвими, наприклад, щодо договору суперфіцій, оскільки суперфіцій є різновид права користування чужою земельною ділянкою. А ви фактично по цьому даєте можливість на чужій земельній ділянці реєструвати речові права. Це перше. Друге. Ви значно обмежуєте органи місцевого самоврядування. які мають присвоювати юридичні адреси. Існують випадки, коли забудовники не виконують відповідні домовленості або договори і ви фактично обмежуєте вплив органів місцевого самоврядування щодо присвоєння поштової адреси. В цьому законі, що мається на увазі під спеціальними роботами? Ви хочете ліцензувати спеціальні роботи, але ви не говорите, які саме. Що це мається на увазі: висотні роботи, підземні чи там ще якісь? Ви будете вводити окрему ліцензію по цьому питанню. І також незрозуміле питання, щодо анулювання або зупинення ліцензії. Потрібно в цьому законі передбачити випадки конкретні анулювання ліцензії і конкретні випадки зупинення і строк зупинення цієї ліцензії. В разі врахування цих зауважень можна прийняти даний законопроект за основу. Дякую.

дозвольте я відповім на ті запитання які були. Перша позиція у нас тільки зараз перше читання. Ми з колегами з "Самопомочі" теж обговорювали низку питань проблемних які стосуються присвоєння адрес. Стратегічне завдання цього законопроекту - дати максимальні можливості якраз органам місцевого самоврядування. Якщо є якісь порушення законодавства, відповідний дозвіл не буде наданий. Далі. По чужій землі. Це знову ж таки інше законодавство. Якщо треба можемо вносити зміни по будівництву, те, що ви кажете, по будівництву на чужій землі можемо це вилучити. По ліцензуванню. Це окреме законодавство. Ми знову ж таки даємо додаткові можливості робити всі ці дозволи на рівні органів місцевого самоврядування і максимально даючи їм повноваження. Знову хочу підкреслити, що ці всі повноваження і зауваження ми можемо врахувати при підготовці до другого читання в повному обсязі. Ми дискутували це і з вами, і з колегами з "Самопомочі". Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги! Пане Андрієвський, я вас прошу на робоче місце сісти. У нас же в першому читанні немає взагалі і ми йдемо по скороченій процедурі. В нас немає запитань зараз до автора і до представника комітету. Тому я прошу не підбивати мене на порушення регламенту, бо ви ж потім перший зауважите про порушення регламенту. І я перепрошую за це порушення регламенту. Шановні колеги! Зараз слово для виступу, для озвучення позиції фракції "Народний фронт" пану Алексєєву надається. Прошу, пане Алексєєв. 10:45:32 АЛЕКСЄЄВ І.С. Прошу передати слово Олександру Кодолі. Олександр Кодола, Чернігівщина, 209-й виборчий округ. Шановні колеги! Це важливий законопроект нашого профільного Комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства, який стосується саме містобудування і містобудівної діяльності. основна мета цього законопроекту – це, власне, розширення повноважень органів місцевого самоврядування, місцевих державних адміністрацій у сфері містобудування. Тобто до повноважень місцевої влади буде відноситися саме здійснення контролю за об'єктами будівництва, прийнятими в експлуатацію. Просимо підтримати і проголосувати за основу. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо за висловлення позиції фракції. Будь ласка, Наталія Новак від "Блоку Петра Порошенка".

В цілому підтримуючи зазначений законопроект, я хотів би висловити декілька застережень, які є в цьому законопроекті. По-перше, я думаю, що ні для кого не секрет, як сьогодні приймаються об'єкти, як "Держархбудінспекція" дає декларацію на початок робіт і як приймається об'єкт, коли інспекція дає декларацію на прийняття в експлуатацію. Це питання ми залишаємо осторонь, проте подальший контроль за експлуатацією ми передаємо виконавчим органам місцевого самоврядування. Ми знаємо сьогодні багато проблем, де через дві, скажемо, схеми, це майнові права і житлово-будівельні кооперативи, по декілька років стоять будинки, коли не проведене живлення, водопостачання, тобто будинок стоїть. Наступне. Що викликає також занепокоєння? Це певні речі, пов'язані з законом 7084, ми там вводимо новий термін "майбутні об'єкти". І в цьому законі ми пропонуємо незавершеному будівництву чи майбутнім об'єктам вже присвоювати адреси, мені здається, це також новела. Тому що раніше ми адресу присвоювали, коли об'єкт готовий і для того, що потрібно реєструвати. Розумієте, мені здається, що ці два об'єкти, два два проекти ми повертаємося у 90-і роки. Ми вводимо нове поняття "замовник", коли можна буде передавати. Я вважаю, що ми багато років працювали над тим, щоб платили за землю, щоб правильно оформлювали. Якщо не платить хоча би договір оренди за землю, то хоча би плату за землю, оскільки йде зміна нерухомості. І ще одне питання – це, що немає в переліку об'єктів, що не можна взагалі будувати без проектної документації. Я вважаю, що має бути вичерпний перелік об'єктів, які можна будувати без проектної документації. Тому вважаю, що профільний комітет

Шановні колеги! Я звертаюсь до пана Зубко. Пан віце-прем'єр, я до вас звертаюсь! Не можна в законах, які подаються порушувати європейські норми. За все, що торкається ліцензування повинна бути тільки в Законі про ліцензування. Все інше регулюється внутрішніми документами Кабінету Міністрів і, будь ласка, не засоряйте закон. Якщо ви хочете спростити і зробити дерегуляцію прийнятим об'єктом, щоб не було корупції місцевих адміністрацій, будь ласка, в цій частині ми готові підтримати законопроект. Все інше є від лукавого, і в такому вигляді його приймати в першому читанні не можна, ви порушуєте європейські норми.

Шановні колеги, дуже слушний законопроект, особливо в питаннях дерегуляції містобудівного законодавства і взагалі будівельного законодавства. Але хочу відзначити те, що, дійсно, в законі дуже розпливчате питання відповідальності посадових осіб, які будуть приймати рішення. Плюс до того, є спрощена система ліцензування, яка на сьогоднішній день діє для багатьох компаній, які приймають участь

Плюс до того, є питання енергоефективності. Але ми забули ще законопроект, який дозволяє нам, людям з обмеженими можливостями, людям з інвалідністю приймати участь у житті нашої держави. Ми нещодавно приймали законопроект у першому читанні, де посилювали відповідальність людей, які не враховують ті чи інші потреби Колеги, і заключний виступ віце-прем'єр-міністр. І через одну хвилину голосування. Я прошу голів фракцій запросити депутатів у зал і приготуватись до голосування. Не виходіть, а заходіть у залу. Геннадій Зубко, одна хвилина. І голосуємо, заходіть у зал, будь ласка. Шановні колеги, я хотів би ще раз звернути увагу: коли ми кажемо про розвиток місцевого самоврядування, коли ми кажемо про передачу повноважень, коли ми кажемо про дерегуляцію, яка стримує сьогодні розвиток, ми кажемо про те, що нам потрібно робити рішучі кроки. І сьогодні ми розглядаємо тільки перше читання, ті питання, які піднімалися з точки зору врегулювання між першим і другим читанням, для того щоб чітко розділити і можливості місцевих адміністрацій, і органів місцевого самоврядування. Ми обов'язково врахуємо при підготовці закону до другого читання. Але ми хотіли би спростити не тільки можливості органам місцевого самоврядування, а й бізнесу, який повинен працювати більш швидко і активно. Тому ми вводимо і можливість швидкої ідентифікації об'єктів, введення поштової адреси для того, щоби кожна людина могла швидко розібратися потім, коли після того, як буде затверджений генеральний план, яким чином рухатися в тому чи іншому населеному пункті і яким чином хто за що відповідає. Тому ще раз, здійснення контролю за порядком сьогодні задають всі органи місцевого самоврядування. Сьогодні самовільне будівництво, сьогодні перешкоджає реальному, сучасному будівництву, можливості обстеження об'єктів будівництва. Тому що ви знаєте, скільки сьогодні об'єктів підпадають під загрозу в зв'язку з тим, що не обстежуються конструктивні елементи Тому ще раз і ще раз народних депутатів закликаю, будь ласка, зробіть перший крок, давайте проголосуємо в першому читанні. Закон дуже важливий для того, щоб дерегулювати практично введення, але і в тому, і в другому випадку зробити так, щоб було ситуація, яка дотримується і контролю, і порядку у веденні цього бізнесу. Я тут вдячний, особливо нашому комітету профільному, який відпрацював, який подав цей законопроект. І ми його підтримуємо, і готові відпрацьовувати потім в нормативно... ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже вам. Отже, переходимо до прийняття рішення. Я прошу усіх приготуватися. Готові? Зайняти робочі місця. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері містобудування (№7085). Пропозиція комітету: прийняти за основу з урахуванням пропозицій комітету. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги, прошу підтримати.

За-249 Рішення прийнято. А тепер, колеги, увага! Як я і обіцяв, я пропоную зараз поставити для розгляду проект Закону про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України щодо уточнень деяких положень. Мені сказав комітет, що повністю ситуація є в залі об'єднуюча і обладнана. Законопроект 8151. Отже, зараз ми це побачимо. Я пропоную, щоб ми зараз включили в порядок денний для розгляду зараз цей законопроект. Якщо, справді, є повна підтримка залу, ми зможемо нарешті цю дилему вирішити, колеги. всі орієнтуються, всі знають. Отже, я ставлю на голосування пропозицію, щоб ми зараз включили в порядок денний і розглянули проект Закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо уточнення деяких положень (8151). (8151). Прошу проголосувати. Прошу підтримати, колеги. Уважно! Кожен голос має значення. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Прошу підтримати, колеги. Голосуємо. Голосуємо.

Уважно. Я бачив. Але ви, будь ласка, підходіть в зал не після голосування, а перед голосуванням. Отже, займіть робочі місця. Я прошу не відволікати депутатів, уряд! Прошу приготуватись. Я ставлю на голосування ще раз пропозицію, що проект Закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу (8151) ми зараз розглянули, включили в порядок денний і зараз розглянули. Прошу проголосувати і прошу підтримати уважно кожного, будь ласка. Кожен голос має значення. Прошу проголосувати. Голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо. Підтримуєм. 245, дякую за розуміння. Переходимо до розгляду. Я прошу пропозицію розглянути його за скороченою процедурою. Прошу проголосувати. 8151 – скорочена.

За-189 Рішення прийняте. І я запрошую до доповіді народного депутата України Сотник Олену Сергіївну, будь ласка. 10:57:20 СОТНИК О.С. Я дякую всім колегам за розуміння, що ми включили в порядок денний цей важливий законопроект. Насправді на сьогоднішній день, не дивлячись на те, що лише тиждень діють зміни по територіальній підслідності, вже накопичився цілий ряд дуже серйозних викликів для наших слідчих. Тому що їхати за двісті тридцять кілометрів, щоб подати документи, потім ще повертатися, щоб отримати дозволи на слідчі дії, це фактично зараз заблокувало повністю правоохоронну роботу і слідство. Тому я вірю в те, що цей зал зараз здатен об'єднатися для того, щоб вирішити принаймні цю проблему. Я розумію, що ні в кого немає великих симпатій до правоохоронних органів, мене теж важко звинувачувати в тому, що я – симпатик правоохоронних органів, ми не можемо допустити повного колапсу слідства. Сьогодні фактично слідство заблоковано. Це означає, що розслідування краж, грабежів, зґвалтувань і інших злочинів, які стосуються безпосередньо громадян, сьогодні є неможливим. З точки зору державності, з точки зору інтересів суспільства дуже важливим є забезпечити оптимальну можливість і дати слідчим можливість працювати там, де вони відіграють ключову роль. Тому я дуже прошу, ми не будемо згадувати тут минуле, зараз мова йде про майбутнє. Я прошу всіх депутатів об'єднатися, проголосувати і вирішити принаймні ту проблему, яка вже сьогодні стоїть перед слідством, – проблему територіальної підслідності. Дякую. Дякую дуже вам. До співдоповіді запрошується голова підкомітету Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Король Віктор Миколайович. Будь ласка, пане Віктор. Дякую. Шановний головуючий, шановні колеги народні депутати, ви прослухали одного зі співавторів законопроекту. І доводжу до вашого відома, що Комітет по забезпеченню правоохоронної діяльності розглянув згідно Регламенту цей законопроект і рекомендував мені доповісти вам суть проблеми. Справа в тому, що Верховна Рада напередодні прийняла законопроект, який ускладнив роботу судових та правоохоронних органів. Суть проекту складається в тому, що депутати в тому законопроекті, не маючи відповідної такої глибокої інформації проголосували про те, що досудове слідство повинно звертатися в цілях забезпечення своєї діяльності до органів, які зареєстровані в нашому державному законодавстві, тобто підрозділів поліції і судів, які розташовані в обласних центрах. просто кажучи, до управлінь та головних управлінь. Тільки через них. Але наша повсякденна діяльність, правоохоронної системи, построєна, побудована таким шляхом, що 99 відсотків – це поліцейські підрозділи, це підрозділи інших правоохоронних органів, які не зареєстровані як юридична особа в центрі. створився певний дисбаланс діяльності правоохоронної і судової системи. Я не кажу, що відбувся колапс, який казали, але для того, щоб не створювати додаткові принципово неважливі перешкоди, Верховна Рада повинна розглянути цей законопроект. Автором законопроекту є пані Сотник, яка доповідала, Геращенко, Острікова і Оксана Продан.

кодексу, КПК, стаття 132, 184-а і 234-а, наступного змісту. Я хочу під стенограму прочитати: "Проаналізувавши… Верховна Рада прийняти законопроект в першому та в Водночас необхідно внести відповідні юридично-правові правки, а саме: після слова "місцевого" доповнити словами "загального". Це суду. у пункті "Прикінцевих положень" тоже після слова "заходів" доповнити слово "забезпечення заходів". новели, ці три правки просто виведуть в нормальне русло роботу правоохоронної та судової системи і забезпечать контроль над їх діяльністю. Немає ніяких там, щось іншого, щось другого, ніж в тому, що я вам прочитав. Ще вам надати час, шановний колега? Я почула. Ще 30 секунд. Будь ласка, пану Королю додайте ще 30 секунд. Прошу вас. Прошу. 11:02:52 КОРОЛЬ В.М. До мене звертаються з просьбою пояснити ситуацію, яку нагнітали тут. Що був колапс, і то все було, стосовно поховань і прочого іншого. Я в цьому розібрався і члени комітету розібралися. Поховання з наявності відповідних експертиз стосувалося тільки трупів кримінальних проваджень. І ні в якому разі, послухайте, не стосувалися тих людей які загинули в лікарнях, померли, померли естественной смертью. І, більше того, комітет единолично підтримав… Зрозуміла позиція. Отже, пан Король наголошує на тому, що норма про яку тут ішли дискусії, стосувалася тільки кримінальних смертей, тобто смерті тих людей, які загинули внаслідок злочину, а не смерті, яка настала внаслідок ходу ходу речей природньо. Шановні колеги… Так, природньою смертю. Шановний пане Король, я вас прошу на місце, будь ласка, повертатися. Шановні колеги, я дуже прошу записатися на обговорення цього важливого законопроекту.

Шановні колеги, цей законопроект лише частково виправляє ті помилки, які ми допустили коли приймали зміни до Процесуального кодексу. Справа в тому, що, дійсно, зараз слідчі мають їхати за 100-200 кілометрів, щоб отримати дозвіл на експертизи. Я сподіваюся, що це тільки перший крок, і ми в подальшому змінимо Процесуальний кодекс таким чином, щоб усі злочини, які стосуються шахрайства, державного майна, корупції, контрабанди також будуть виведені з-під дії цього закону. Крім того, я сподіваюсь, що ми приймемо зміни, і, я думаю, що ми такий законопроект внесемо, який дозволить виводити в тому числі справи Майдану, тому що вже зараз є підозри, що адвокати, в тому числі Віктора Януковича і інших людей, які були на Майдані

Пане Олеже! Пане Олеже, ми обговорюємо законопроект, і зараз у вас є шанс не просто так обмінюватись думками, а виступити, від вашої фракції взяти слово. Будь ласка, і не перебивайте один одного. Будь ласка, запрошую пана Ляшка, який представить позицію, як лідер фракції Радикальної партії щодо цього законопроекту. 11:05:46 ЛЯШКО О.В. Олег Ляшко, Радикальна партія. Перше. Я сподіваюся, що всі ті, хто брехав українцям про складнощі з похованнями, знайдуть у собі сміливість і стержень внутрішній для того. щоб вибачитися перед людьми, тому що тиждень жартували, ухмилялися, нагнітали, розказували, що неможливо буде поховати людей. Де ви сьогодні, всі ці брехуни? Чого ви не вийдете, не скажете, що ви обманювали людей, виконуючи політичні замовлення по нашій дискредитації. Особливо моє звернення стосується мера Львова Андрія Садового і біглого олігарха Ігоря Коломойського, канали яких "1+1" і "24" найбільше брехали про начебто похоронний колапс. Я розумію, Коломойському після того, коли вкрав 6 мільярдів доларів грошей вкладників "ПриватБанку", більше нічого не залишається, як тільки брехати українцям. От замість того, щоб брехати, Коломойський, я звертаюся до вас, Ігоре Валерійовичу, і до вашого партнера Боголюбова, верніть 6 мільярдів доларів, які ви вкрали у вкладників "Привату", які ви вкрали в українців, тому що гроші вкрадені, з правоохоронцями домовилися. Бо кожен боїться, щоб по "плюсах" його не показали. Розслідування немає. Лондонський суд розслідує вкрадення грошей. Жоден український суд не розслідує тому що вони бояться олігархів, тому що вони залежні. Ми їх не боїмось. І ми вимагаємо звіту правоохоронних органів, що вони роблять для того, щоб 6 мільярдів доларів вкрадених у вкладників "Привату", в 20 мільйонів українців, щоб ці гроші були повернуті до України. Щоб ці гроші служили на українців, щоб за рахунок цих грошей людям виплачувати зарплати і пенсії, а не збагачувати олігархів, які повтікали і тепер знущаються над українцями. Ну і нарешті останнє. Щодо правки Андрія Лозового. Колись в Америці була така відома правка Джексона - Вейніка. От сьогодні правка Лозового – це та правка, яка захищає українців від корупції і правоохоронців. Тому що всі, хто тут виступає, вони захищають правоохоронців. А ми захищаємо українців, які страждають від свавілля правоохоронців, від корумпованих правоохоронців. Від замовних справ, які порушуються, коли людей роками тримають у тюрмах, без вироку суду. Шановні колеги, наступне слово надається представнику "Опозиційного блоку" фракції пану Долженкову. Просимо вас, позицію вашої фракції озвучте. Шановні українські громадяни! Шановні колеги! Мій виступ буде не таким емоційним. Про що зазначений законопроект? Цей законопроект спрямований на полегшення роботи правоохоронних органів, які б застосовували засоби примусу до українських громадян. А саме: затримання, арешт, утримання під вартою. Тобто цей законопроект є яскравим свідченням того, про що найбільше турбуються наші колеги. Вони турбуються про те, що буде заблокована робота правоохоронної системи. В певній мірі, може це буде і так. Тобто буде більш складно вже затримувати, утримувати під вартою та застосовувати інші заходи запобіжного характеру, в кримінальному провадженні. А чому ж ви не турбуєтесь про проблему проведення експертиз? Тут деякі говорили про брехню, деякі говорили про те, що експертизи проводяться в рамках кримінального провадження. А ми спілкуємося безпосередньо з людьми, які вже зіштовхнулися із сказаною проблемою, коли смерть людини має не насильницький характер, дійсно, проведення експертиз не потребується. Коли людина довго хворіла, знаходилася в лікарні і наступила смерть, не дай боже, експертиза не потрібна, а якщо людина йшла по вулиці і впала через сердечний приступ, через будь-яке захворювання, вже потрібна експертиза. Не потрібно нікого звинувачувати в брехні, адже предмета вопроса ви не знаєте, питання. А що ж ви боїтеся, звужуєте самостійність слідчих і боїтеся проведення експертизи поза судом? А, мабуть, через те, що певні є структури, наприклад, НАБУ, якій потрібно контролювати через механізм проведення експертизи. Ви дуже боїтеся, що вони самі будуть проводити експертизи поза рішенням слідчого судді і тут приплітаєте смерть громадян, але проблема дійсно є. І фракція "Опозиційний блок" намагається долучити питання… ГОЛОВУЮЧИЙ. вирішуєте свої питання, свої проблеми по розблокуванню Дякую. Шановні колеги, від фракції "Батьківщина" Ігор Луценко, запрошую вас до слова. Шановні колеги! Фракція "Батьківщина", звісно, голосуватиме за цей законопроект. Але що взагалі зараз відбувається? Парламент намагається виправити свою ж власну помилку. Колеги, може вистачить вже голосувань так, як стадо, бездумно підтримувати всі новації, котрі придумав свого часу, навіть не нинішня Банкова, а придумав Портнов Януковича, оці всі маніпуляції з Кримінально-процесуальним кодексом? Може, вистачить бездумно тиснути кнопки, щоб потім не треба було виправляти зараз помпою так оці всі помилки? Ми, фракція "Батьківщина", поправки подавали, з трибуни попереджали. Ну, добре, нас ви не хочете слухать, то послухайте експертів, правоохоронців послухайте. Послухайте науково-експертне управління, всі вас попереджали. Ні, натиснули кнопки і зараз слідчі просто отак от зашиваються їздячи за сотні кілометрів, щоб добути якісь папірці. Тому вистачить вже таких голосувань. І давайте розуміти, що, на жаль, парламент зараз роль грає негативну в правоохоронній системі. Слідство по Майдану гальмується саме завдяки через такі зміни законодавства. Зараз у нас немає розслідувань, через те, що тут тиснуть отак от кнопки. Тому немає з цього залу, на жаль, жодної допомоги слідству по Майдану, слідству по резонансним злочинам і тому подібному. Давайте припинимо впроваджувати портновську ідеологію, що всім рулять судді, всім рулять адвокати і складні процесуальні процедури. Зараз правоохоронці відверто приходять на мій підкомітет і кажуть, не дай Боже нам заходити в кримінальне провадження. Ми нічого тоді ні з чим не зробимо. Оце правоохоронці кажуть, що внаслідок отаких новацій правоохоронна система нічого в Україні не здатна. Тому дійсно голосуємо за цей законопроект, і давайте цей урок собі засвоїмо. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, від фракції "Народний фронт" Антон Геращенко запрошується до слова. Шановна головуюча! Шановні народні депутати! Цей маленький, але дуже важливий закон виправляє ті помилки, які допустила Верховна Рада 3 жовтня минулого року, коли голосували за процесуальні кодекси. За цих правок 16 березня поліцейські та прокурори з усіх містечок та районів України повинні їздити до центральних обласних центрів до судів. Наприклад, 24 райони Київської області їздять сьогодні до Шевченківського суду міста Києва, десять районних судів міста Києва також до міста Києва. З міста Ізмаїла Одеської області слідчий та прокурор, щоб доставити затриманого та вирішити питання по його арешту або мірі запобіжного заходу повинні везти його за 250 кілометрів по не самим найкращим дорогам. Ми повинні зараз виправити цю помилку і проголосувати за основу і в цілому цей закон. Там лише декілька абзаців: ми повертаємо можливість районним поліцейським відділкам та прокурорам приймати процесуальне рішення в районних судах, а не везти затриманих і не отримувати інше рішення в обласних судах. Дякую за підтримку заздалегідь. Дякую, шановний пане Антоне. Від фракції "Самопоміч" будь ласка, Олег Березюк висловить позицію фракції щодо цього законопроекту. Принаймні викликає здивування така емоція. Емоція до дуже простої справи, напевно, це є наслідок, що хтось увів в оману людину, яка зазвичай є виваженою. Справа в тому, що цей законопроект і ті помилки, які там дозволили громадськості і людям побачити справжню глибину цього процесу, у цьому законі хотіли прикрити інструменти, які б дозволили закрити кримінальні справи проти олігархату і, більше цього, заблокувати діяльність НАБУ, і випадки з тими похоронами саме дозволили подивитись на це глибше. Тому сьогоднішній законопроект треба голосувати для того, щоб продовжити роботу НАБУ і для того, щоб не дати людям відійти від відповідальності тим, хто обкрадав і обкрадає українську державу протягом останніх 15 років. Дякую вам за підтримку цього законопроекту. ви знімаєте ваше прохання виступити по цьому закону? Шановні колеги, я прошу, всі бажаючі вже обмінялися думками, так? Я прошу повертатися до сесійної зали, буквально за хвилину відбудеться голосування. Шановні колеги, я нагадую, що за хвилину ми ми переходимо до голосування по проекту Закону про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України щодо уточнення деяких положень, за авторством народного депутата пані Сотник, якій ми дякуємо за підготовку цього законопроекту, а також іншим колегам, які доєдналися до цих напрацювань. Я дуже прошу, ми обмінялись думками, і бачимо, що є узгоджена позиція фракцій Верховної Ради України щодо підтримки цього законопроекту. І тому я прошу повертатися на робочі місця, за кілька… за хвилину відбудеться голосування. Дякую.

Шановні колеги, зараз в нас шановний спікер заходить до сесійної зали. Він хотів долучитися, також має долучитися до голосування. І я тому прошу буквально 20 секунд ще зачекати. Дуже дякую. Дякую за розуміння. Дякую. Отже, колеги, переходимо до прийняття рішення. Я прошу зайняти робочі місця. І я сталю на голосування проект Закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо уточнення деяких положень (№8151) за пропозицією комітету за основу і в цілому з техніко-юридичними правками. Колеги, прошу проголосувати, прошу підтримати 8151 за основу і в цілому. Голосуємо. Прошу підтримати, голосуємо. За-256 Закон прийнятий. Вітаю і комітет, і розробників з прийнятим законом! Колеги, хочу вас повідомити, що Апарату для того, щоб роздрукувати всі документи по рішенню регламентного комітету, необхідно ще близько 10 хвилин. І я прошу вас зараз підтримати мене. У нас після зняття недоторканності стоїть проект Закону про ратифікацію Гарантійної угоди (0163). Я би попросив би вас, поки ми чекаємо рішення комітету, підтримати, щоб ми перенесли і зараз розглянули. Підтримується? Всі орієнтуються? Це наступний. Всі фракції вивчили, вони бачать. Наступний, колеги. Отже, я зараз поставлю на голосування пропозицію, щоб ми перенесли і розглянули зараз ратифікацію 0163, поки множаться матеріали Регламентного комітету. Щоб просто ми тут час не втрачали. Прошу, колеги, підтримати і прошу вас проголосувати за розгляд ратифікації. Вона наступна стоїть, 0163. Вона стоїть наступна. Отже, прошу проголосувати. Прошу підтримати. Хто за те, щоб ми розглянули зараз цю ратифікацію. Голосуємо. Прошу підтримати. Прошу підтримати.

За-211 Наступна ратифікація Закону про ратифікацію Листа про внесення змін № 2 до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (0177). Хто за те, щоб ми зараз розглянули цю ратифікацію, яка стоїть через два питання, прошу проголосувати. Прошу підтримати. Цю ви підтримуєте? Підтримуєте. 0177. Це наступна ратифікація. Підтримуєте. Прошу підтримати. Хто за те, щоб ми зараз розглянути цю ратифікацію. Щоб ми не втратили час. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. 0177. Хто за те, щоб ми зараз її розглянули. Прошу підтримати. Голосуємо. За-259 Ми переходимо до розгляду проекту Закону про ратифікацію Листа про внесення змін № 2 до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (№ 0177). І я запрошую до доповіді голову Комітету у закордонних справах Гопко Ганну Миколаївну. Будь ласка, пані Ганна. Шановні колеги, доброго дня. Комітет на своєму рішенні прийняв і ухвалив рішення парламенту підтримати цю ратифікацію. Дякую. Дякую вам. Прошу провести запис: Від "Батьківщини" слово має Кужель Олександра. Будь ласка. Олександра Кужель, фракція "Батьківщина". для розвитку малого і середнього бізнесу. Але хочу звернути увагу Міністерства фінансів і всіх контролюючих органів. Будь ласка, контролюйте, бо ці державні банки потім передають комерційним банкам, і вже наростає така вартість кредиту, що вона невигідна у зрівнянні з тими умовами, які надають європейські інституції. Дуже прошу, щоб ми мали можливість через Рахункову палату мати інформацію по використанню цих коштів по даній ратифікації. Дякую. Дякую дуже вам. Від "Народного фронту" Величкович Микола, будь ласка. 11:23:59 ВЕЛИЧКОВИЧ М.Р. "Народний фронт" буде голосувати за ратифікацію і закликаємо наших колег підтримати цю ратифікацію. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам, колеги. Обговорення завершене. Я прошу всіх зайняти робочі місця, ми переходимо до прийняття рішення. Будь ласка, зайдіть у зал, займіть робочі місця. Отже, я ставлю на голосування проект Закону про ратифікацію Гарантійної угоди… про ратифікацію Листа про внесення змін 2 до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (№ 0177) за пропозицією комітету за основу і в цілому. Прошу проголосувати, прошу підтримати, колеги. Прошу підтримати ратифікацію, це наші міжнародні зобов'язання, вони об'єднують увесь зал. Прошу підтримати, прошу проголосувати. За-265 Ратифікація прийнята. Наступна 0178. Це продовження, це зміни, проект Закону про ратифікацію Листа про внесення змін № 3 до Фінансової угоди. Та ж сама тематика, тільки наступний Лист. Я прошу підтримати, щоб ми зараз його розглянули. Воно стоїть наступне, всі з ним ознайомлені, позиції фракцій відомі. Прошу підтримати, щоб ми зараз розглянули проект Закону про ратифікацію (0178), який є продовженням попередньої ратифікації. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, підтримуйте, колеги, підтримайте.

За-213 Рішення прийнято. І я запрошую до доповіді голову комітету Ганну Гопко Миколаївну. Будь ласка, з місця, пані Ганна. Доброго дня, шановні колеги. Зважаючи на насичений порядок дня сьогодні у нас з вами, я просто коротко поінформую, що рішення комітету від 13 березня цього року підтримати проект Закону про ратифікацію Листа про внесення змін № 2 до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Проект "Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська"). Тому прошу, колеги, підтримати. Дякую. Дякую дуже вам. Надаю слово для доповіді міністру енергетики та вугільної промисловості Насалику Ігорю Степановичу. Дві хвилини, будь ласка. 11:27:15 НАСАЛИК І.С. Дякую. Шановні народні депутати! На розгляд Верховної Ради України вноситься проект Закону України про ратифікацію Листа про внесення змін № 3 до Фінансової угоди (Проект будівництва високовольтної повітряної лінії сімсотп'ятдесятки Рівненська - Київська) між Україною та Європейським інвестиційним банком. Метою прийняття закону є виконання внутрішньодержавної процедури щодо надання згоди на обов'язковість вищезгаданого Листа про внесення змін № 3 до Фінансової угоди з Європейським інвестиційним банком та набрання чинності. Лист про внесення змін № 3 до Фінансової угоди підписано українською стороною 24 жовтня 2017 року. Що б я окремо сказав по цій угоді. Фінансування угоди (Рівненська – Київська) дала можливість не тільки розгрузити Рівненську і Хмельницьку атомні станції, а додати додатково 750 тисяч мегават на київський вузол, саме це дало можливість нам розгрузити Трипільську Трипільську ТЕС і не експлуатувати її на вугіллі. Проект був завершений в минулому році і успішно функціонує. Дякую. Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже вам. Прошу провести запис: два – за, два – проти, будь ласка. Сергій Євтушок від фракції "Батьківщина", будь ласка. Сергій Євтушок, фракція "Батьківщина", Рівненщина. Я одразу скажу також, що фракція буде підтримувати даний проект ратифікації, який спрямований на забезпечення продовження використання коштів для реалізації проекту будівництва високовольтної високовольтної повітряної лінії, сімсотп'ятидесятки, як сказав і доповідач, голова комітету, і міністр, Рівне-Київ. Я скажу, що загальна вартість проекту становить 300 мільйонів. Кредиту ми отримаємо 150 мільйонів. Тому давайте, шановні колеги, підтримаємо дану ратифікацію і розгрузимо наші мережі, зокрема і Київську область. Дякую вам. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам, пане Сергій.

що завдяки ефективній роботі команди "Укренерго" нашій акціонерній компанії енергетичній, яка була організована міністерством на чолі з нашим колегою Ігорем Насаликом, вдалося зекономити 50 мільйонів євро. І ці зекономлені кошти будуть направлені на реконструкцію, яка вкрай важлива для енергопостачання київського енерговузла. Я впевнений, що це необхідно підтримати. Дякую. Дякую дуже вам, колеги. Отже, обговорення завершене. Всі виступили, так? Будь ласка, від Радикальної партії 2 хвилини Олег Ляшко. Будь ласка. Олег Ляшко, Радикальна партія. Я звертаюсь до міністра енергетики Ігоря Насалика. Я з вами вже говорив з цього приводу кілька разів, на жаль, результату немає. Вчора я був на Чернігівщині, на моїй рідній, до мене підійшли працівники Смолинського торфобрикетного заводу, який сьогодні стоїть під загрозою закриття. Це при тому, що успішне підприємство, де працює більше сотні людей, підприємство нормально працює. хтось хоче прихватити успішне підприємство, намагається збанкрутувати, 100 людей і їхні сім'ї залишаться без роботи, без заробітку, без можливості годувати свої сім'ї. Я, пане Ігоре, двічі до вас звертався вирішити цю проблему, дати можливість успішному підприємству працювати. На жаль, проблема не вирішена. Ви щоп'ятниці приходите до нас, вішаєте лапшу на вуха, як ви боретесь за енергетичну незалежність України. Насправді все, що ви розказуєте, не відповідає дійсності, тому що в результаті вашої, точніше, відсутності енергетичної політики держави, у нас минулого року в Україну завезли 16 мільйонів тонн вугілля, ми заплатили більше 3 мільярдів доларів за імпортне вугілля, а ви не можете найти гроші на добудову шахти на Волині, на інвестиційну програму по "Червоноградвугіллю" об'єднанню і на інші вітчизняні підприємства. Внаслідок вашої політики українські шахтарі залишаються без роботи, не можуть годувати свою сім'ї, ви платите мільярди доларів за імпортне вугілля, забезпечуючи робочими місцями іноземних шахтарів. Замість того, щоб підтримувати торфобрикети, пелети, сонячну енергетику, вітроенергетику, ви проводите політику, яка робить нас більше залежними від імпортного постачання, що загрожує національній безпеці України. Я звертаюся до вас: або ви вирішите ці проблеми і реально захищатимемо робочі місця людей, або ми будемо вимагати вашої відставки. Лічильник для вас включений.

шахтарі на Луганщині практично залишилися без хлібу. Шановний пане міністре, "Воля народу" буде підтримувати цей проект Постанови про ратифікацію, бо це потрібно. Але вам треба звернути саме на Донецькій та Луганській областей вугільні і треба розвивати вугільну промисловість в нашій державі. Я отримав від вас листа, в якому написано, що, чітко написано, що ми завозимо сьогодні вугілля з Російської Федерації, коли в нашій державі 70 тисяч людей сидять без роботи і їдуть працювати до Пітера, до Москви і інші держави. Поверніть, будь ласка, шахтарів в нашу країну і дайте, будь ласка, розвиватися нашій державі, нашій вугільній промисловості. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, переходимо до прийняття рішення, колеги. Я прошу всіх зайняти робочі місця. Окрім того, перед голосуванням я хочу вас повідомити, що вже в залі роздаються і вже більшість депутатів мають подання. Отже, ми зможемо перейти до розгляду питання про недоторканність після цієї ратифікації. Але у мене буде прохання до всіх народних депутатів. зв'язку з тим, що Генпрокуратура просить більше часу для показу фільму, щоб ми скоротили перерву, зняли перерву 12:00-12:30. Я після голосування це запропоную тільки для того, щоб ми змогли переглянути фільм. Я думаю, що всі будуть згодні, що всі мене підтримають, щоб ми зняли перерву 12:00-12:30 після цього голосування. Домовились? Домовились. Отже, я ставлю на голосування проект Закону про ратифікацію Листа про внесення змін № 3 до Фінансової угоди (Проект будівництва високовольтної повітряної лінії між Україною та Європейським інвестиційним банком (0178) за пропозицією комітету з основу і в цілому. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Уважно, колеги, голосуємо. Підтримуємо. Прошу підтримати. За-277 Ратифікація прийнята. А тепер уважно, колеги. Я ставлю на голосування пропозицію, щоб ми скасували сьогодні перерву з 12:00 до 12:30 у зв'язку з тим, що Генпрокуратура просить більше часу для представлення доказів. Прошу вас підтримати. Підтримайте, це правильна позиція, щоб мати більше часу. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Колеги, вийдете із зали, як захочете. Прошу підтримати скасування перерви. Прошу проголосувати. Голосуємо, колеги. Підтримайте. Це буде правильно. Прошу проголосувати.

Отже, я ще раз ставлю, не всі зорієнтувались. Колеги, ну це ж буде правильно, у нас позитивний порядок денний, у нас перенесення декларувань для громадських діячів, у нас реформа парламенту. Підтримайте мене, друзі! Отже, я ще раз ставлю, щоб ми змогли скасувати перерву 12:00-12:30. Хто підтримує цю пропозицію, прошу підтримати, прошу проголосувати. Підтримайте, колеги. Прошу проголосувати. Голосуємо. Прошу підтримати.

Колеги, уважно! Займіть робочі місця. Я ще раз вам пояснюю логіку. Генпрокуратура просить більше часу для доповіді. Бракує 4 голоси. Давайте змобілізуємося. Я прошу всіх, "Народний фронт", "Самопоміч", Радикальна партія, "Батьківщина", давайте змобілізуємося. Прошу підтримати пропозицію скасувати перерву 12:00-12:30. Прошу підтримати. Прошу проголосувати, колеги. Уважно. Кожен голос. Ви бачите, нам бракує кілька голосів. Прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо одностайно. Уважно! За-234 Рішення прийняте. Отже, перерва скасована. І ми переходимо до наступного питання порядку денного про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата України Савченко. Шановні народні депутати, відповідно до частини третьої статті 80 Конституції України, статті 27 Закону України "Про статус народного депутата України" Верховна Рада України надає згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата України. 15 березня до Верховної Ради України надійшли подання Генерального прокурора України Юрія Віталійовича Луценка про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Савченко Надії Вікторівни. Слідчими органами Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування, а Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України процесуальне слідство, керівництво у кримінальному провадженні, за ознаками кримінальних правопорушень, які передбачені низкою статей Кримінального кодексу України. Досудовим розслідуванням, як вбачається з подання Генерального прокурора України, встановлено, що в період із листопада 2017 року по теперішній час Савченко Надія Вікторівна вчинила низку тяжких і особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки України та проти громадської безпеки. Відповідно до вимог Закону "Про Регламент Верховної Ради України", Комітет з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України на своєму засіданні 22 березня за участю Генерального прокурора України розглянув подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата України Савченко Надії Вікторівни. та зазначені подання Генерального прокурора України вам було роздано в паперових копіях. І я, як обіцяв, моя позиція є завжди незмінною: як тільки є рішення комітету, я невідкладно будь-яке подання ставлю на розгляд Верховної Ради України. Зараз для цього у мене є усі юридичні підстави, і тому я оголошую про перехід до розгляду даного питання. Шановні депутати, пропонується наступний регламент. Генеральному прокурору - до 40 хвилин, включаючи відеоматеріали, які будуть демонструватися. Слово для пояснень народному депутату України Савченко Надії Вікторівні - до 15 хвилин. Слово для оголошення висновку комітету - до 5 хвилин, і груп, всі фракції і групи - до 24 хвилин, виступи від народних депутатів - до 9 хвилин, заключне слово голови комітету - 3 хвилини, Савченко - до 3 хвилин, Генеральний прокурор - до 3 хвилин. Приймається так, як передбачено Регламентом? І слово надається для виступу Генеральному прокурору України Юрію Віталійовичу Луценку для доповіді, для демонстрації фільму і для відповідей на запитання представників депутатських фракцій та груп.

Сьогоднішнє заслуховування у Верховній Раді питання про притягнення до кримінальної відповідальності є особливим. Насправді через особливості української Конституції та законодавства будь-який народний депутат, який обґрунтовано підозрюється у вчиненні того чи іншого правопорушення, має дві захисні процедури: рішення комітету, а потім парламенту. Більше, закон дозволяє такому народному депутату отримати п'ять днів на підготовку своєї відповіді, до 20 днів розгляду на комітеті і до семи у Верховній Раді. На жаль, цей порядок так і не змінився, і тому для Надії Савченко додався ще один, третій бонус: сім днів вся країна слухали її позицію з усіх можливих ток-шоу країни. Фактично відбувалося промивання мізків країни, які переконували, що знищення конституційного ладу в нашій країні – це благо, а не ганебні дії. зараз я стаю перед вами для того, щоб надати факти, які, до речі, сама Надія Савченко підтвердила на профільному комітеті про свої дії. Отже, в 2017 році Рубан та народний депутат Савченко вступили між собою у змову з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні. Для цього вони планували широкомасштабну терористичну атаку на центр української столиці, де зосереджені як адміністративні, так і великі житлові будинки. Для отримання необхідної для такої атаки зброї, а саме тяжких 120-міліметрових мінометів, стрілецької зброї, снайперських гвинтівок, бойових гранат, Рубан та Савченко в невстановлений час, але не пізніше листопада 2017 року, досягли домовленості з ватажками терористичної організації, так званої "ДНР" про постачання такої зброї. Протягом літа-осені 2017 року Рубан та Савченко підшуковували співучасників та виконавців запланованого ними терористичного акту. Особисто Савченко зверталася до офіцерів різних частин Збройних Сил України з пропозицією взяти участь у запланованому терористичному акті та поваленні конституційного ладу України. Влітку 2017 року народний депутат України Савченко звернулася з такою пропозицією до офіцерів 8 полку спеціального призначення, які дислокуються у місті Хмельницьку, а саме: до офіцера Березня, Захарченкова, Леща та Кота. Хочу окремо підкреслити високий моральний дух української армії, які, вислухавши цю пропозицію, а потім отримавши конкретно від Рубана грошей для закупівлі грузового буса, який має привести зброю з території "ДНР", відразу повідомили про це в Службу безпеки України. Служба безпеки України провела необхідні слідчі дії, отримала дозвіл у суді на проведення негласних слідчо-розшукових дій щодо Рубана. Підкреслюю, депутатський імунітет заважав нам вчиняти будь-які дії, в тому числі знімати інформацію з телефонів або безпосередньо записувати самого народного депутата. Тому ця справа записувала виключно дії, які вчиняв сам Рубан, з метою розкриття особливо тяжкого злочину та причетних до нього інших осіб. Рубан та Савченко були впевнені, що офіцери полку спецназу та їх підлеглі є співучасниками співучасниками запланованого повалення конституційної влади в Україні. І після доставки, першої доставки партії зброї з території ДНР відверто описували та реалізовували разом із ними свій злочинний умисел. Цим пояснюється, чому, власне, інших учасників не арештовують. Бо, слава Богу, що ці офіцери не послали під три чорти з такими ідеями терористичного акту, а звернулись в СБУ і зафіксували підготовку цієї дії. Підкреслюю ще раз: уже в момент, коли в листопаді перший бус із зброєю з Рубаном за кермом, із депутатом Савченко у задньому відсіці грузового… вантажного автомобіля прибув із "ДНР" разом із зброєю, стало зрозуміло, що йдеться не про маячню, не про хворі фантазії або сюрреалізм, а йдеться про ввезення з боку ворожої Україні терористичної організації "ДНР" зброї для знищення керівництва країни, знищення простих людей в ході мінометного обстрілу центру столиці для створення хаосу і захоплення влади. Зброя після експертизи Служби безпеки України була перевезена в місто Хмельницький і зберігалася на території військової частини полку спеціального призначення. грудня 2017 року Савченко та Рубан прибули в Хмельницький для випробування снайперської гвинтівки "Топаз", яка виробляється виключно в так званий "Донецькій народній республіці" і пробиває броньовані автомобілі для підготовки терористичного акту проти вищих посадових осіб держави. Там на полігоні під санкціонований судом запис Рубан повідомив про свої плани, а пізніше того ж дня у вечорі Рубан та Савченко повідомили чотирьом офіцерам полку спецпризначення, які за санкцією суду записували на відео цю зустріч, і ви її скоро побачите, розповіли про свій план терористичної атаки. План полягав у поваленні конституційного ладу через проведення терористичних атак на центральний урядовий квартал міста Києва, вчинення теракту в середині будівлі Верховної Ради з використанням отриманої від ватажків так званої "Донецької народної республіки" зброї. Прошу на цьому моменті включити відео, яке буде тривати близько 20 хвилин. На завершення ще додам декілька слів, які відбулися після подій, зафіксованих на відео. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу включити відео, Апарат, будь ласка.

Шановні колеги, зараз система "Рада" готує до включення відеоматеріал, який був наданий Генеральною прокуратурою. Я нагадаю, що фільм буде тривати близько 20 хвилин – відеозаписи, які представила Генеральна прокуратура, і ви будете мати змогу їх оглянути. Після того Генеральний прокурор завершить свій виступ. Буде надано до 10 хвилин для запитань від фракцій і груп до Генерального прокурора. Потім буде надано згідно закону 15 хвилин для виступу Савченко Надії Вікторівні. Після того буде змога для виступів вже (не запитань, а для виступів) народних депутатів і фракцій – до 24 хвилин, і від народних депутатів – до 9 хвилин. Отже, такий наш регламент роботи по даному питанню. Це буде тривати, очевидно, до 13:20 – 13:25. І, власне, після того ми зможем перейти до наступних питань порядку денного. Це для того, щоб усі народні депутати змогли зорієнтуватися по регламенту нашої роботи і змогли зорієнтуватися по часу розгляду даного питання. Отже, прошу систему Рада" підготувати і включити відеозапис, наданий Генеральною прокуратурою.

Шановні народні депутати! Я завершу текст, який планував сказати після відео, але я думаю, що депутати мудрі і зможуть співставити частини моєї інформації. Після привезення першої партії зброї та проголошення свого формування свого плану терористичних атак, висловленим чотирьом офіцерам полку спеціального призначення, Савченко та Рубан, реалізовуючи свій спільний злочинний умисел, узгодили необхідність придбання додаткового озброєння. До речі, багато в пресі говорилося про те, що не співпадав вантаж: мовляв, міни не того калібру, який був один із мінометів. Справа в тому, що ці міни з другого вантажу повністю підходили для мінометів, котрі були привезені в першому вантажі, 120 Для слідства цей план другого завезення зброї був надзвичайно важливим для того, щоб точно встановити, де, за допомогою кого ця зброя надавалася для вчинення терористичного акту в центрі української столиці. З 6 березня по 8 березня автомобіль Рубана, обладнаний спеціальним відеоспостереженням Служби безпеки України, перетнув лінію розмежування і попрямував по території окупованої Донецької області. Далі я читаю дозволену мені для оприлюднення інформацію Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Рубан приїхав в КПВВ "Майорськ" у напрямку міста Горлівка на вантажному автомобілі "Мерседес Спрінтер" без проходження відповідних процедур огляду. На під'їзді до нульового блокпосту так званої "ДНР" його зустріла машина супроводу "Форд" АН 0088ІМ. Після проходження нульового блокпосту автомобіль Рубана здійснив зупинку з метою передачі керування власного автотранспорту невстановленої особи чоловічої статі у військовій формі, озброєної автоматом Калашникова. Рубан у свою чергу пересів в автомобіль супроводу. Далі два автомобілі продовжили рух у напрямку міста Донецька. Слід зазначити, що маршрут руху був прокладений через дорогу військового призначення від виїзду з населеного пункту Пантелеймонівка до в'їзду в населений пункт Спартак з імовірною метою конспірації маршруту руху. Прибувши в місто Донецьк автомобіль Рубана прослідував до міністерства доходів і зборів "ДНР", де його залишили на ніч. О 10:47 автомобіль прослідував до автобази, вулиця Економічна, будинок 4, 11 окремого мотострілецького полку так званої "ДНР" у супроводі автомобіля "ЗАЗ Патріот" з військовою реєстрацією "ДНР". Прибувши на автобазу о 10:54, автомобіль був завантажений невстановленими особами чоловічої статі, одягненими у військову форму зі знаками так званої "ДНР", зброєю великого радіусу враження: міни 120 міліметрів, стрілецької зброї АК-74 ПМ та боєприпасами, які замаскували меблями. Після цього завантажений автомобіль прослідував до Міністерства доходів і зборів. О 14:47 розпочався рух вказаного автомобіля у напрямку міста Горлівка. Прибувши в указаний населений пункт, автомобіль перебував за адресою: вулиця Свердлова 22А, це третій окремий батальйон "ДНР", де з 16:07 до 23:11 загружався знову військовим спорядженням. Після цього продовжив рух в напрямку БП "ДНР" "Микитівка". Важливо сказати, що всіма трьома воєнними частинами, де завантажувався автомобіль Рубана, керують офіцери Збройних сил Російської Федерації: полковник Щедрін Микола Олексійович, він буде потім виведений на екран. По цій адресі в Горлівці військовою частиною керує полковник Бердніков Олексій Миколайович Збройних сил Російської Федерації, позивний – "Меркурій", прізвище-прикриття – Ткаченко. По цій адресі в місті Донецьку у військовій частині керує підполковник Тітов Роман Борисович, позивний – "Алтаєць", прізвище-прикриття – Демонов, Збройних сил Російської Федерації. Також в зброї пізніше був найдений упаковочный лист військової частини, про керівництво яких я щойно згадував. Таким чином, ми маємо факт не тільки розробки плану, готування до вчинення державного перевороту та терористичних актів щодо мирних мешканців та посадових осіб української держави, а повну співпрацю з ватажками терористичної організації, які є ворогами української держави. Саме за їхнього сприяння, їхньою зброєю збиралися взірвати Верховну Раду, обстріляти крупнокаліберними мінами 120-міліметровими весь центр української столиці. І самі організатори усвідомили, що це море крові, хаос. Саме це те, що було потрібно Захарченку, а також особам Російської Федерації, які розв'язали агресивну війну проти нашої держави. Думаю, що зараз варто сказати лише одну фразу. Восьмого числа на українському КП "Майорськ" співпрацівники СБУ затримали автомобіль Рубана, провели санкціонований обшук, в ході якого була вилучена вся зброя та вибухові матеріали, предназначені для терористичного акту. Сам Рубан був затриманий, пізніше заарештований, чим припинено його злочинну діяльність. Прошу відео. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Включіть, будь ласка, відео.

Отже, колеги, зараз час для запитань від народних депутатів. (Шум Колеги, ми не будемо переривати розгляду. Я прошу зараз… Ми маємо 10 хвилин запитань від народних депутатів. Я прошу провести запис на запитання від народних депутатів. Будь ласка,

Шановний Юрію Віталійовичу, у мене питання: яка кількість людей проходить по цій справі? Хто є головним замовником визначеним? І про яке йдеться фінансування загальне цієї операції? Дякую.

Службу Безпеки України про розроблений план терористичних атак та державного перевороту, зловмисники були впевнені, що мають в своєму розпорядженні серйозну військову потугу, яка прийме участь у запланованому ними замаху замаху на конституційний лад в Україні та знищенню вищих посадових осіб держави, та артилерійському обстрілі по центру української столиці. На щастя, інших учасників організатори у зв'язку з цим не підшуковували, бо були впевнені, що вони досягли домовленості з керівництвом 8-го полку спецназу. Наразі у справі в якості підозрюваного знаходиться сам Рубан, який рішенням суду арештований на 2 місяці. дати дозвіл на притягнення до відповідальності, затримання та арешт іншого учасника змови - народного депутата Савченко, - для того, щоб в найшвидший термін, до 2-3 місяців, завершити слідство і передати справу до суду.

Доброго дня! Шановний Юрій Віталійович, ви знаєте, я дуже уважно передивився Генерального прокурора з приводу арешту та затримання Надії Савченко там, де розповідається про те, що готувався напад на Верховну Раду, вбивство народних депутатів, міністрів, Президента і таке інше. Ну, нас вже давно всі прокляли, але в чому винні прості хлопці - охоронці Верховної Ради, українці, яких би вбили при такому нападі? Читаючи це, в мене з'явилася думка, що пані Савченко, вона несповна розуму. Чи буде проведена психіатрична експертиза після того, як ми надамо дозвіл на її затримання та арешт? 12:01:27 ЛУЦЕНКО Насправді, я не підтримую широкомасштабну розгорнуту кампанію оголосити Надію Савченко психіатрично нездоровою людиною. Думаю, що це лише один із методів захисту для уникнення передбаченої законом кримінальної відповідальності, якої, з точки зору, будь-який терорист в будь-якій країні світу, звичайно, має схиблений розум, бо думатися ввезти чотири 120-міліметрових міномета, до яких додається 60 мін з радіусом ураження… 46 мін з радіусом ураженням до 200 метрів, які можуть летіти на відстань до 7 кілометрів, кожен снаряд якої несе 4 кілограми вибухівки, і 3 такі міни можуть пробити перекриття будь-якого приміщення, будь-якого будинку, в тому числі житлових будинків в центрі української столиці, звичайно, може не зовсім звичайна людина. Але, звичайно, відповідаючи на ваше запитання, можу сказати. В переліку першочергових слідчих дій, які заплановані на сьогодні пунктом 8, стоїть призначення судової психіатричної експертизи. Це зніме всі питання і нарешті, припинить прикривати злочинний умисел і підготовку до теракту шляхом ввезення ворожої денеерівської зброї на територію української держави. Дякую вам. Шановні колеги, система "Рада" повідомляє про те, що вони вже готові пустити фільм. Якщо зараз фільм піде, ми завершимо питання в тій самій послідовності, яка записана є. Прошу продемонструвати фільм, чи він буде іти в добрій якості. Будь ласка, звук.

Отже, шановні колеги, перегляд відео завершений. Зараз дві хвилини -Генеральний прокурор. І продовжуємо запитання. У нас ще є 5 хвилин для запитань.

існуючому в головах змовників плані, підготовці до цього плану, вербуванні виконавців терористичного акту, співпраці з терористичними організаціями та країною-агресором, готуванні та вчиненні, перевезенні і багатьох інших складових цього терористичного злочину. Для любителів цинічних жартів щодо депутатів або інших посадовців, хочу нагадати, що все це вже було. Уже було обстріл із тяжкої зброї центрів українських міст. Уже було захоплення адміністративних державних будівель, уже була координація з ватажками терористичних організацій, а також із Кремлем. Все це було в Криму, все це було в Донецьку, все це було в Луганську. І це зовсім не сюрреалізм. Це називається терористичний переворот у змові та на користь ворогів української держави. Фраза: "Хлопці просять, міняйте власть", - означає, що Рубан та Савченко в координації з лідером ватажків терористичного угрупування "ДНР" Захарченком. Продемонстровані вам упаковочні листи означають, що із зброї, виданою офіцерам Російської Федерації, готували знищення керівництва української держави та масове враження мирних мирних людей в центрі української столиці під десятками 120-міліметрових мін тяжких мінометів, які привезли із окупованих територій. Я, шановні депутати, дійсно, як часто люблять згадувати, не маю профільної освіти, але маю добрий досвід і знання. І знаю, що завжди, саме з такого плану, починалося повалення держави. У 1932 році, в Австрії, де 130 переодягнених в австрійську форму фашистських десантників пробували повалити австрійську державу, що закінчилось аншлюсом і мільйоном жертв Другої світової; в Криму, де зелені чоловічки захоплювали в першу чергу адміністративні будівлі; в Донецьку і в Луганську, де декілька пройдисвітів заявили, що вони не підтримують київську хунту, Петю, як тут сказано, треба зняти, а тоді вже вони будуть з нами домовлятися,

в Донецьку, і Луганську вже всмоктало тисячі жертв, тисячі трупів, наших героїв, наших мирних людей, наших жінок і дітей. Саме такий план обстрілу Києва з крупнокаліберної зброї, вибух і її знищення правлячих конституційних структур України були направлені на нову величезну чорну діру для всієї України. Прошу вас дати дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт одного із організаторів, в чому ми її обґрунтовано підозрюємо, терористичного акту проти української держави народного депутата Надії Савченко. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. У нас залишається 4 хвилини запитань. Перше запитання - Мосійчук, друге – Мельничук. Два запитання, і більше ми не встигнемо. Ні, два запитання, наступні ідуть інші доповідачі. Мельничук. Включіть мікрофон, будь ласка, для запитання.

мене декілька таких питань. По-перше, Юрій Віталійович, я хотів би, щоб ви прокоментували те, що ЗМІ кажуть стосовно військового перевороту, що це ніяк не військовий переворот чи військовий, як на вашу думку? Друге. Чи зафіксовані контакти цієї групи осіб із Захарченком і російськими кураторами? І третє, особисте питання, там йшлося про "монки", багато терактів в Києві з використанням МОН відбулося. відомо щось, і коли буде готова і прокуратура, і Служба безпеки розповісти про замах на мене? Дякую. Дякую. Перш за все, просив би подякувати Збройним Силам України і конкретно офіцерам восьмого полку спеціального призначення, які змогли зупинити фактично цей теракт. Як і завжди, перед лицем зовнішнього або внутрішнього ворогу, не дивлячись на те, як він замаскований під високопосадові регалії, наші офіцери показали свою відданість українській державі. Також хотів би принагідно попросити би подякувати Службу безпеки України, яка в цій безпрецедентній, не тільки в Україні, а в більшості європейських країни, операції змогла чітко зафіксувати всі дії зловмисників: встановити спецтехніку, записати на відео, супроводжувати навіть завантаження зброї зловмисниками. Все це було досконало секретна операція, яка зараз підходить до свого фіналу. Також, пане народний депутат, прямо хочу відповісти: жодного військового заколоту в Україні не було. Була спроба двох осіб діяти на користь Російської Федерації як країни-агресора та терористичної організації "ДНР", з лідером якої народний депутат Савченко безпосередньо проводила переговори, про що повідомляла вам прямо тут, в залі, з відео. Ви чули про те, що хлопці просять "міняйте власть, тут, в Києві, міняйте власть". Хлопці дали бойові гранати і міномети для того, щоб валити тут власть, не там Захарченка підірвати, поки за столом з ним сиділи, а тут українську владу знищити. Ви чули також про просьбу хлопці, Турчинова їм віддати, тому що "это личное". Думаю, що це все показує ступінь моралі, ступінь відповідальності перед українською державою, українським народом, які так часто пані Савченко використовує у своїх

чи тільки на високопосадовців. Було привезено кулемет "Утес", який пробиває броньовані машини. Припустимо, це для влади. 11 кулеметів та автоматів, великокаліберну 12,7 гвинтівку "Топаз", яку виробляють тільки в "ДНР", яка пробиває броню на величезній відстані, і 260 патронів до неї, 2 ручних противотанкових гранатомети РПГ 7В із 12 реактивними гранатами для них – для враження важкої і броньованої техніки, в тому числі танків та особового складу в укриттях, РПГ-22 прицільна дальність 250 метрів,

Дайте можливість завершити. дальність ураження - 80 метрів. Кожна з цих мін містить 0,7 кілограм вибухівки. 60 гранат РГД-5, радіус враження - 25 метрів. Все це мало створити, як казав Рубан, хаос на вулицях, чим більше крові – тим краще. На сьогоднішній день достеменно встановлено з показів свідків, що зловмисники планували встановити гранатомети або на Трухановому острові, або на баржі з Дніпра і обстріляти центр Києва, як ви розумієте, не прицільно. Хто при цьому постраждав би більше депутати чи прості українці, які тут знаходяться, живуть, працюють? Відповідь очевидна: це був теракт, направлений на повалення української держави, більше мені додати нічого. І за це має настати відповідальність. робив, як і ви, все, щоб Савченко вийняти з російської тюрми. Навіть якби я знав, що вона планує подібні плани, я б все рівно виступав за її звільнення, бо кожен українець не може бути у ворожому полоні, але кожен українець, навіть якщо він герой, має відповідати за закон. По закону за дзвінок про лживе замінування дають до 5 років. Що треба дати тим, хто нібито перевірів пильність СБУ? Перевірили – пильність на місці. За це передбачено найвищу міру покарання. Сукупність статей дозволяє мені просити не тільки притягнення, але і арешту. І впевнений, це принципова річ для всіх тих, для кого українська держава є найвищою цінністю і головним щитом для захисту життів мільйонів її громадян. Не в депутатах справа, хоча і в них також, а в тому, що люди без держави стають відразу мішенями для терористів, які, як ви чули на плівках, на стадіонах "будем репрессировать" тисячі. Цього не буде! Цей умисел був зірваний завдяки Службі безпеки України, Збройним Силам України та процесуальним керівникам-прокурорам. Дякую їм за їхню важливу роботу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І я вже оголосив. Останнє запитання - Іван Мельничук.

Я просто хочу вам сказати то, що почув я. Я почув про те, що Захарченко дав добро на підтримку цього всього безладу, який мав відбуватися в Києві. І він гарантував Савченко свою підтримку у Києві при оцих заходах, які вона планувала тут здійснити. про що ми можемо ще говорити, і в чому ми можемо сумніватися? Ви подивіться, що відбувається на сьогоднішній день. Сьогодні о 6-й годині ранку на метро "Житомирській" працівники поліції метрополітену в вестибюлі затримали місцевого мешканця по фамілії Гресик 90-го року народження, в якого в рюкзаці було виявлено та вилучено тротилову шашку вагою близько 100 грам, пластиду – 100 грам. Ми говоримо про те, що сьогодні он уже повідомляють про замінування управління поліції на вулиці Грушевського.

які на сьогоднішній день постаралася очолити Савченко, постарався очолити той же Михаїл Саакашвілі, на мою думку. Хай правоохоронні органи працюють. Давайте їх підтримувати в усьому. Давайте знімати недоторканність з цих московських недобитків, які зайшли у Верховну Раду. Я хотів би сьогодні ще бачити реакцію лідера фракції, яка привела… Дякую вам. Колеги, отже, час для запитань, для виступу Генерального прокурора завершений. Я дякую, ще буде заключне слово. Зараз слово для пояснень надається народному депутату України Савченко Надії Вікторівні, до 15 хвилин. Будь ласка.

Ви зараз кричите "ганьба" Зірки Героя України, її має дуже багато українців. А оце – депутатське посвідчення, депутатський мандат. Що дорожче? Що варто зрадити першим? Покласти вам мандат і піти з політики, щоб ви були щасливі, чи відмовитися від Зірки Героя, як багато хто хоче? Люди, які мене підтримують, кажуть: "Не віддавай Зірку", - але вони зрозуміють, якщо я її віддам на поталу тим, хто буде потім "порохободить". А якщо я віддам, ті, хто "порохободять", все одно будуть лити лайно. То питання: чи варто мені зраджувати народ України, віддаючи Зірку Героя України? Ні, не зраджу. Це звання дається нелегко, це звання дається кров'ю дуже багатьом людям. Я доводила, що я є героєм України в московських в'язницях проти ворога зовнішнього, доведу і вам, внутрішнім ворогам України, що таке герой України. Чи варто скласти мандат і що це таке? Українці, це те, що дає право бути вам серед них, це те, що дає право бути вам чужородним в цій гнилій ямі. Генпрокурор вам назвав, як розриваються снаряди. Страшно? Коли розписали, да, який розльот калібру, які осколки, які травми від цього? А ви можете собі уявити, що сотні людей і тисячі це знають на собі власно. А хтось припинив тут війну? Спробував, перестав красти, як обіцяв? Та ладно, що вже з тим красти. Українці зараз хочуть миру і з того, і з цього боку. І якби із вас хоч хтось поїхав і поговорив із українцями від заходу до сходу, то ви б зрозуміли, що єдиним злом в Україні, яке не дає миру, – це є українська влада. А злом поза Україною, яке не дає миру, – це є російська влада. То чим ми відрізняємося для нашого народу від нашого окупанта? Все, що зараз назвав Генеральний прокурор, інкримінував мені як злочин, були точно його дії як лідера Майдану. у вас вийшло прийти до влади, не вийшло у народу – змінити систему. Все, що дійсно українцям потрібно, для того щоб не було отих страшних картин, які вам зараз намалювали в політичній провокації і в цьому сюрреалізмі. Я вам поясню, що зупинило. Оті чотири людини, які сидять в президії, які завжди нам роздають картки, які виводять наші голосування на оці монітори, оті люди, які забезпечують монітори телеекранів і роблять, щоб ця Рада працювала і відео зайшло. Оті люди, які знаходяться і спостерігають, як працює парламент, оці люди, які постійно нас критикують. Оце є вашими янголами-охоронцями. Не було б їх, ця б люстрація у вас була вже давно. Українці - це явка ваша з повинною, покарання за ваші злочини вас наздожене. Мене налякати чимось – ви не налягаєте. Пропонуючи мені сделки, я на них не піду. Показане відео, пару разів говорила, для запису на камеру. Саме головне, що треба було зараз досягнути, - те, щоб ви зрозуміли, що оці "червоні лінії" дуже близькі до вас. Що страх є у вас в парламенті і я не єдина в парламенті хто так думає. Що так думає весь український народ! Я сказала "весь український народ", який ви убиваєте, який ви розділяєте, з ворогом якого ви торгуєте. Ви не зробили в цьому парламенті нічого за 4 роки, щоб війна, яку ви розпочали, ділячи портфелі, не прийшла до вас в парламент! Не зробили нічого! І тому зараз це просто лакмус. А далі ви побачите, що буде. Якщо далі батьку доведеться підривати гранату в суді для того, щоб хоч якось досягнути справедливості; якщо далі військовому, який повертається з фронту, доведеться закінчуватися життя самогубством, а кулі в лоб так і не прилетіло тому, хто кричав і так просив собі кулю в лоба, то не я буду вашою небезпекою в парламенті. Вашою небезпекою буде ваш народ. Дякую за виступ. Це Верховна Рада України. Якщо є виступ завершений, я оголошую про його завершення. Якщо маєте щось доповнити, даю вам можливість завершити. Пане Андрію, мій виступ незавершений. У мене є за Регламентом 15 хвилин. Прошу мені їх надати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Не буде парламент, Надія, 10 хвилин чекати трагічної мовчанки. Ми будемо переходити до обговорення і завершення питання. Надзвичайно важливі питання стоять попереду. Отже, зараз я прошу провести запис на виступи від фракцій і груп. Ні, перепрошую. Зараз 5 хвилин має виступ від регламентного комітету перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту Павло Васильович Пинзеник, до 5 хвилин. Прошу включити мікрофон. 12:50:50 ПИНЗЕНИК П.В. Шановний Голово, шановні народні депутати України! Комітет з питань Регламенту на засіданні 22 березня розглянув за участю Генерального прокурора Луценка Юрія Віталійовича і народного депутата Савченко Надії Вікторівни подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Савченко Надії Вікторівни, про надання згоди на затримання народного депутата України Савченко та про надання згоди на обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і арешту стосовно народного депутата України, підтримані та внесені до Верховної Ради України Генеральним прокурором, який просить розглянути і підтримати вказані подання. У поданнях зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період із листопада 17-го року по теперішній час Савченко Надія Вікторівна вчинила низку тяжких і особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки України та проти громадської безпеки. Комітет ухвалив висновки, за яких вважає, що подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Савченко Надії Вікторівни є законним, оскільки ініційовано і подано належним суб'єктом подання, а також достатнім і обґрунтованим. Подання про надання згоди на затримання народного депутата України Савченко Надії Вікторівни та про надання згоди на обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (арешту) стосовно цього народного депутата є законними, оскільки ініційовані і подані належним суб'єктом подання, а також достатніми і обґрунтовується зокрема наступним. Надія Вікторівна Савченко не відмовилася від вчинення злочинів, не припинила відносини з ймовірними співучасниками і не полишила наміру закінчити злочинний умисел. Обґрунтовується також надзвичайно високим ступенем суспільної небезпеки кримінальних правопорушень, які інкримінуються народному депутату Савченко. А також обґрунтовується тим, що Надія Вікторівна Савченко може полишити місце свого постійного проживання, виїхати з території України, де буде переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконними засобами впливати на свідків у кримінальному провадженні, які володіють інформацією щодо обставин вчинення злочинів, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Колеги, доповідь закінчив. Потреби в заключному слові нема. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Зараз прошу провести запис від фракцій і груп спочатку, потім буде від депутатів. Прошу провести запис на виступи від фракцій і груп.

і спроби фігурантами цієї справи зробити із цього клоунаду не вдасться. У мене перед очима відео, хто бажає, зайдіть в YouTube. 27 жовтня 1999 року парламент Вірменії - така сама клоунада, яка розігрувалась перед тим, тільки в день уряду засідання парламенту отакі ж клоуни, які розігрували із себе нібито сценарії, які вони не готували, з п'ятьма автоматами в упор розстріляли ложу уряду, президію, а далі палили по залу. Кількість жертв до цього часу встановлюється. Зірвані переговори, які йшли між урядами Вірменії і Азербайджану по врегулюванню ситуації в Нагорному Карабасі, фактично ліквідований уряд, фактично зроблено все для того, щоб в країні був хаос. Не треба було навіть стріляти на вулицях, зачистили парламент і зачистили уряд. ті самі благі наміри, антинародні політики і все інше. Тільки після цього в країні встановлюється тотальна диктатура, парламент знищений, закриті всі засоби масової інформації і безроздільно всім керує Президент країни, який в той час на колінах повзе в Москву. Я думаю, що після цих конкретних речей навіть по датах, рівно 20 років, я думаю, ці символізми, які закладалися Путіним через Захарченка і їх п'яту колону були достатньо чіткі. Наша фракція ухвалила рішення голосувати за подання Генерального прокурора, але при цьому є одне питання. Юрію Віталійовичу і пане Голова Служби безпеки України, коли ви з такими матеріалами приходите в парламент, честь вам і хвала. Тільки, коли на місцях по 109 статті проходять люди, які є депутатами сільських рад або обіймають мінімальні посади, і єдиним їх злочином, 109 статті, спроба захоплення державної влади, є політичні голосування в місцевих радах, от через це і викликають недовір'я до таких подань. Але тут в перший же день, коли ми побачили це відео, я сказав, що це була одна з найкращих операцій наших спецслужб

для того, щоб назавжди, ніколи в нашій країні терор не був домінуючим, коли є можливість політично доводити свою позицію. Дякую. Дякуємо. Будь ласка, від "Блоку Петра Порошенка" буде виступати Олександр Бригинець. Запрошуємо до слова

Шановні колеги, безумовно, фракція "Блока Петра Порошенка" буде голосувати за всі три звернення Генерального прокурора, тому що ми завжди підтримуємо всі звернення, оскільки ми вважаємо, що депутати повинні бути недоторканними. І зняття недоторканності з одного конкретного депутата лише наближає час, коли ми всі будемо недоторканними. І тому що ці факти, які ми сьогодні побачили, вони справді вкрай переконливі, і вони доводять, що злочин який не стався, він планувався. І велика повага, велике почуття вдячності і до СБУ і до цих наших хлопців-офіцерів, які не зрадили Україну, і до всіх інших, хто не допомогли знайти цю зброю в межах самої України. Ми розуміємо, що і такі варіанти могли бути. Безумовно, може бути таке, що цей епізод, ця спроба теракту, вона не єдина, яка робилася цією командою. І я дуже сподіваюся, що це питання теж буде вивчено. Переконаний, що були і інші спроби тому що я чув про різні розмови Савченко, які відбувалися біля лінії біля лінії фронту. Вона дуже багато зустрічалася з людьми і кожного разу провокувала їх на якісь такі дії пов'язані з протестними настроями. Думаю це дуже важливо. Ще дуже важливо, для мене особисто, те, що ми сьогодні повинні показати консолідованість. Бо технологія знищення влади, знищення уряду, вона була не тільки, як мій колега Соболєв сказав, Вірменії зроблена. Давайте згадаємо нашу історію. А хіба втеча всього уряду, несподівано, в один день, за командою Путіна це не була спроба залишити Україну без влади для того, щоб її розчленувати. Я абсолютно переконаний, що тоді Янукович, Азаров і всі інші в один день тікали саме з цієї причини для того, щоб залишити Україну без керівництва. Тому я би сказав, що в даному випадку це просто дубль два. Чи винні ми всі в тому, що Савченко виявилась тут? Так, безумовно, винні всі. Але ми винні в тому, що ми її підтримували просто, як людину, ніхто з нас її не заводив в політику. І я шкодую, звичайно, що сьогодні немає тут Юлії Володимирівни, яка би сказала, хто змусив її включити в список, вступити в список її. Чи було якесь прохання, можливо, когось. Друге. Ми чули, що Тимошенко звинувачували в зустрічі з Захарченком. Можливо, і це треба було би сьогодні нам почути? Це вкрай важливо для нас всіх, для того, щоби всі питання були сьогодні озвучені, щоб це не було - просто проголосували і все. Але я дуже сподіваюсь, хоч Юлії Володимирівни і немає, вона обов'язково дасть пояснення все-таки… 30 секунд завершити. Я дуже прошу. У нас всі фракції виступають і мають право висловити свою позицію. Я прошу, будь ласка, колеги, дуже чутливе питання. 30 секунд завершити. Дякую.

Тимошенко стала зовсім інша, і ви це все прекрасно знаєте. Звичайно! А згадайте, будь ласка, дивіться, а розкажіть мені, будь ласка, про деокупацію Тимошенко голосувала? Ні. Постанову про покарання Росії голосувала? Ні. Сьогодні ми будемо голосувати за невизнання виборів… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, дякую. Шановний пане Олександр, дуже дякую за виступ. До слова запрошується… Шановні колеги, я вас дуже прошу, взаємини між собою будете з'ясовувати пізніше, зараз важливе питання. Будь ласка, Олег Березюк. Колеги, я прошу вас. Будь ласка, Олег Березюк. До слова запрошується голова фракції "Самопоміч". Дякую, пане Олеже. Прошу. Вельмишановні пані і панове, хлопці і дівчата, підкреслюю, так бавитися з українською державністю і безпекою кожної людини в Україні, і держави загалом не можна. Це викликає у мене сум і сором, у людей це викликає гнів, ненависть і сміх, половину ненавидять, половину сміються. Сьома, якщо не помиляюся, полум'яна проповідь Генерального прокурора у Верховній Раді України про злочини, які він розслідує і наші голосування про зняття недоторканності, і арешти, і затримання. Що це дало, що це принесло країні: кошти, безпеку? Ні, це викликає гнів і ненависть в людей, тому що сьогодні в парламенті відбувається злочин, коли неможливо повернути 15 мільярдів гривень, вкрадених у селян, від двох олігархів. Це цікавить Генеральну прокуратуру? Ні, це викликає гнів і ненависть у людей. Хто користується цим природнім гнівом і ненавистю людей? Звичайно, тим користується ворог в тому числі, як і зовнішній, так і внутрішній. Чи не є це спецоперацію з обох сторін, щоб не сталося вчасних виборів Президента? Чи не є це спробою зовнішніх і внутрішніх ворогів, яким вигідний хаос в країні? Беззастережно така гіпотеза є і я прошу Службу безпеки України до якої ж довіра, зайнятися і тим питанням, кому вигідний хаос в Україні? А хаос в Україні вигідний виключно ворогам. Це, що відбулося, – це ще одна дискредитація, знаєте чого? Мирного протесту людей проти свавілля влади. Це дискредитація мирного протесту людей, кожен хто тепер буде виходити на протест мирний буде або москалем, або терористом. Це є злочин проти українських людей. І, останнє, кожен народний депутат в діях якого є ознаки злочину проти державності має бути рівний перед законом і відповідати згідно закону. 30 секунд завершити, будь ласка. БЕРЕЗЮК О.Р. І забавок тут бути не може. Але я нагадую Генеральному прокурору, кожен депутат, якому ми дали тут і звільнили від недоторканності дали право вам на затримання і арешт, кожен, пане Генеральний прокурор. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, запрошується до слова від фракції "Опозиційний блок" Юрій Бойко. Пане, Юрію, прошу. Шановна головуюча! Шановні народні депутати! Наша фракція чекає відповіді від Конституційного Суду стосовно змін до Конституції, які проголосували в парламенті в жовтні 2017 року і згідно з якими буде знята недоторканність з депутатів Верховної Ради з усіх. Це те, що ми з вами, весь парламент, обіцяв народу України і виборцям, коли йшли на вибори. Наша фракція підтримає звернення і законопроект по зняттю недоторканності з Президента, народних депутатів і суддів, коли він з'явиться в залі, і ми сподіваємося, що це буде якомога швидше. Ми не змінимо свою позицію і не будемо голосувати за зняття недоторканності з окремих депутатів. Ми наполягаємо, щоб це була знята з усіх і припинили це театральне шоу, яке ми уже бачимо кожен тиждень по зняттю недоторканності в залі. Друге. Ми бачили фільм. Я хочу нагадати, що це не перший фільм, який ми бачимо сьогодні в залі. Я хочу нагадати про фільм, а дехто з залу бачив все це на власні очі, про серпень 2015 року, коли було не намагання, а був створений справжній теракт, і коли чотири нацгвардійці, про що сьогодні згадував спікер, загинули перед Верховною Радою, захищаючи в тому числі і вас. Ви думає, після цього хтось покараний? Хтось поніс покарання? Ні. Так само, не покарані вбивці журналістів, які сталися два вбивства в центрі Києва, не покарані винуватці у підривах військових арсеналів, які злетіли в повітря, чотири на протязі року. Тому, шановні народні депутати, ми вважаємо, що потрібне посилення правоохоронної діяльності по всіх напрямках, і перш за все притягнення до тих винних в терактах, які вже сталися. І останнє. Ми вважаємо, що головна причина зростання радикалізму в державі, і всі це знають, – це тотальне зубожіння населення, яке сталося останні три роки. боротьба парламенту повинна бути якраз причиною таких явищ, які штовхають людей на радикальні дії: підтримка соціального населення, боротьба з бідністю і робота для народу. Дякую за увагу. Наступне слово лідеру фракції Радикальної партії Олегу Ляшку. Пане Олеже, запрошуємо вас до слова. Олег Ляшко, Радикальна партія. Історія із Надією Савченко викликає велике розчарування і біль і не тільки в мене, а, думаю, в мільйонів людей, не думаю, а переконаний, мільйонів українців, мільйонів людей по всьому світу, які боролися по всьому світу, які боролися за її звільнення. І я абсолютно впевнений, що мільйони людей, які добивалися, щоб Савченко була звільнена, точно добивалися не для того, щоб вона з окупованої території возила зброю для вчинення терактів у Києві. Надія Савченко представляє себе героїнею і розказує, що, мовляв, якщо вона взорве парламент, органи державної влади і так далі, то вона буде героїнею. Очевидно, пані Надія погано знає українську історію. Українці ніколи не були терористами, росіяни – терористи і вся історія від царя про це свідчить. (Оплески) А українці, вони, да, вони – козаки, вони вміють захищати. Але в нас є така приказка: нам чужого не треба, але й свого не віддамо. Хаос, терор, кровопролиття – це те, чого не хоче жодна українська людина, кого б це не стосувалося. Тому що за благими намірами боротьби проти Президента, Прем'єра чи депутата може бути чиясь дитина, чиясь жінка, хтось із журналістів, хтось із помічників, із абсолютно випадкових людей. дура і вона не вибирає, куди летить: чи в Ляшка, чи в Савченко, чи у жіночку, яка стоїть вахтером у Верховній Раді. Справжнім би героїзмом було якби пані Надія... Надія, як прикро називати це ім'я Надія, бо для українців віра, надія, любов – це святі речі. А якби Надя скористалась би тією зброєю да підірвала свого друга Захарченка. (Оплески) Я думаю, що тисячі українських батьків їй би за це тільки подякували, батьків, діти яких не повернулися з фронту, батьків, які вийшли з полону, яких ми обміняли, закатованих, кастрованих, над якими знущалися її друзі – Захарченки, Плотницькі, "Ташкенти" і всі інші. І коли вона розказує, що головне – домовитися із Захарченком, а тут у Києві уже порішаємо, дуже прикро все це чути. Ви знаєте, в мене біль в серці, я товстошкірий як політик, але мені дуже прикро, що в нас так розвели, весь український народ. Історія із Надею Савченко ввійде не лише в підручники історії, а й в підручники розвідки. Цю будуть вивчати, як із гімна можна зліпити пулю, впарити сюди в український простір і потім використовувати для хаосу і розвалу держави. Я хотів би звернутися до громадян України. Тому що багато хто з людей сприймає все емоційно. Я хочу сказати дуже тверезу річ. Іноземні спецслужби (і не тільки російські, а багато інших іноземних спецслужб) проводять цілий ряд операцій для розвалу країни зсередини. Люди добрі, будьте уважні. Не ведіться! Не все те золото, що блистить. (Оплески) Зараз надається слово на виступ від "Народний фронт" Юрію Березі. Будь ласка, пан Береза, вас до слова. І я перепрошую. Це останній буде у нас виступ від депутатських груп і фракцій чи ще бажаючі? Так, ще є. Все. Будь ласка, пане Юрію. Шановні громадяни! Шановні колеги! Шановні журналісти! Шановний український народе! Я хочу зараз з цієї високої трибуни подякувати спецслужбам і очільнику спецслужби, який зараз знаходиться у Верховній Раді, за те, що вони зробили. (Оплески) За те, що вони врятували тисячі життів. і це факт. Це праця день і ніч простих працівників. Василь Сергійович, ми дуже вдячні. Я дякую від батьків, я дякую від дітей, всіх тих, хто міг загинути на мирному… в мирному Києві, в першу чергу. Але я не про це хотів би продовжити. Останнім часом, знаєте, це от про те, що ми говоримо, воно дуже багато зайняло інформаційного простору. І я, зрозумівши, прочитавши цитату з його книги, прочитав, що в дитинстві замість вивчення української історії це досить багато вживало алкоголю і воно не знало української історії і не читало її. Всього 100 років назад такі ж самі представники, як оце зараз воно себе називає, "ліворуціонер", зробило все, щоб українська держава не відбулася. Все зробили, щоб українська держава не відбулася. І ви знаєте, коли я чую про те, що це недорозуміння готове було завезти російські війська до українського Києва, то я хочу поставити питання, чи віддавало воно собі звіт взагалі. Знаєте, дуже легко назвати це божевіллям. Ні, це не божевілля. Давайте спитаємо у мого бійця, якого добивали російські солдати під Іловайськом, особисто добивали Артема Кравченка, я думаю, що якби це чудо завело сюди війська Росії, вони б стріляли і вбивали українців. Хто там гавкає, хто там гавкає ліворуч? Я, знаєте, можна багато говорити. Я знаю чітко, що зала зараз об'єднається і проголосує однозначно за всі подання Генерального прокурора. А зараз я хотів би звернутися словами великої Ліни Костенко. "Душа спитала – доки?! Втопили край у підлості і злі. І я сказав: чужинці, дайте спокій, не стійте… не сійте зради на моїй землі. Уже і так насіяно. Вродило, вродило. Вже не бере ні плуг, ані коса. А ми ще є. І то найбільше, що мій народ іще раз воскреса". Слава Україні! І дякую українським… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Будь ласка, від "Волі народу" Юрій Рибчинський. Це буде останній виступ від груп і фракцій,

до того, щоб проголосувати за зняття недоторканності і не голосувати за взяття під варту. Я ще дуже сподівався на те, що Надіна промова дасть нам змогу хоч якимось чином її амністувати. Але її промова повністю довела її вину, на превеликий жаль. Вона хоче об'єднати сепаратистів всередині країни. Сепаратистів з "ЛНР", "ДНР" і сепаратистів, які сидять, які переїхали в серце України – в місто Київ. На превеликий жаль, на превеликий жаль, я дуже сильно розчарований. Більше того, у нас були часи, часи Голодомору, коли знищувався український народ, у нас були часи, коли Україна виїжджала мільйонами за кордон, тому що жити було неможливо. Тому що Росія вчиняла теракти, Росія знищувала найкращі, так сказати, слов'янські корені, тому що все вийшло з цієї землі. В серці тут цієї землі вчинялось дуже багато різних речей. Аскольда і Діра підняли на ножі люди, які прийшли з Новгорода, ви знаєте. Тут же москалі, я я переконаний абсолютно, що вони і сьогодні, якщо б зайшли в Київ, вони перебили б усі патріотичні кадри, я абсолютно в цьому переконаний! Вони нікого з вас не залишили б в живих. І якщо хтось сьогодні не проголосує, а я не збирався голосувати ще зранку, я буду вважати його особистим своїм ворогом. "Воля народу" сьогодні голосувати… Отже, колеги, виступи від фракцій завершені. І зараз ми маємо 9 хвилин на виступи від народних депутатів України. Тому прошу народних депутатів, хто має бажання взяти участь в обговоренні, провести запис на виступ. Будь ласка, проводиться запис на виступ від народних депутатів.

Дякую. Ви знаєте, мій виступ буде короткий. Але я хочу сказати одну річ, яка, може, і не звучить популярно, але є правдою. Ви знаєте, зараз дуже зручно протиставляти владу і українців, боротьбу за українську незалежність, боротьбу з агресією з Росією і владу, яка начебто живе в іншому світі. А я хочу сказати інші речі. у нас було дуже багато вже сторінок в історії, які ми вивчали, дітьми вивчали в школах. І ми от читали, от Україна здобула начебто незалежність або йшла до здобуття цієї незалежності рік, другий, третій і все нема. І знову читаємо, ну, як вони могли. Рік, другий, третій і знову нема. Так я вам хочу зараз сказати, що зараз ми в цій Верховній Раді абсолютно різні, але ми колективний орган і ми є органом державної влади. Є інші органи державної влади. І якщо подивитися глобально, подивитися на всю нашу роботу зараз останніх років, можна зробити один висновок: це перша українська влада за дуже-дуже довгу історію. І ми можемо цим пишатися. Нам справді є чим пишатися, бо ми протистоїмо агресії Росії, величезної і кровожерної імперії, яка ламала багато століть і нас, яка ламала багато інших націй. Ми зараз про це стоїмо. І навіть країни ЄС, навіть країни НАТО зараз ховаються за нашою спиною. Це все ми. Нам є чим пишатися. І не треба протистояти. Ви знаєте, я хочу ще сказати останнє. Тут не є протистояння українського українського народу і навіть цього залу, тут є протистояння українського народу і Наді Савченко, в якої насправді корона просто виросла до небес і вона вирішила, що вона може протиставитися протиставитися і сама зайняти цю владу, сама зайти в Адміністрацію Президента. І це насправді гидко, коли корона одної людини створює таку ситуацію в країні, яка дає можливість знищити нині українську державну владу і привести до влади Росію. Якщо тут падає парламент, то сюди приходить російський парламент, сюди приходять російський президента Путін, сюди приходить держава-агресор. Це все зрозуміло. я дякую всім справжнім героям України, їх дуже багато, які не мають цієї зірочки, їх, справді, багато, на яких зараз тримається Україна. Вони є скрізь, вони є в усьому українському суспільстві, вони є в цій залі, вони є і в уряді, вони є серед чиновників міліціонерів, військових, вони є серед всіх, хай їх зараз меншість, але зараз на них тримається ця держава. Слава героям України! До слова запрошується Лапін Ігор, якому передав слово Береза Юрій. Будь ласка, пана Ігор. 13:21:53 Я не зможу сьогодні говорити пафосні слова, "Пуля", ти мене знаєш. Я офіцер Збройних Сил України і хочу сказати від себе: я мав честь захищати Україну в 2014 році. Хочу поправити, Надя, тебе, хочу поправити в тому сенсі, що не влада послала нас на війну вбивати українців, нас не посилали на війну, ми пішли добровольцями, і ти пішла добровольцем, і я пішов добровольцем, і тут дуже багато є хлопців, які пішли добровольцями. Нас вбиває російська агресія, нас вбивають російські кулі. Я хочу лише пригадати дві битви, які прекрасно знають ті, хто були на війні. Бій за "Металіст" це трагічна сторінка в історії батальйону "Айдар", в якому ми разом воювали, де загинуло дуже багато наших хлопців, і я був в тому бою, і ти була в тому бою. І після того відбулось те, що відбулось, таке відбувається на війні, коли хтось десь кудись попадає, бувають різні ситуації. Я хочу пригадати другу битву, за Георгіївку, коли разом з бійцями 8-го полку спецназу, яких я дуже добре знаю, і дуже багатьох з них знаю і не буду називати сьогодні їхніх позивних, коли хлопці спустилися до мене в Георгіївку і в Георгіївці був захоплений "Тамерлан". Це така людина, яку ми хотіли поміняти на тебе, комбат Мельничук підтвердить, і ще побратими, які були в "Айдарі" підтвердять. Ми хотіли поміняти на тебе, але тебе вже, на жаль, увезли в Росію. Чому, на жаль? Тому що, можливо, не було би стільки різних речей, які відбулися після того. Ми йшли на вибори і обіцяли голосувати за зняття депутатської недоторканності. І я сьогодні проголосую "за", будучи твоїм побратимом і даючи можливість тобі довести в суді те, що ти сказала в ЗМІ, що в ЗМІ, що це твоя спецоперація. Мені боляче голосувати за зняття недоторканності, ти знаєш, ну, для мене це дуже важкий період, період, коли стосується моїх побратимів. Але я як твій побратим проголосую сьогодні "за", і якщо треба буде моя допомога, якщо ти невинувата, я буду намагатися довести цю невинуватість. Але, якщо є твоя вина, ну вибач, я голосую за зняття недоторканності. Дякую. Народний депутат Артюшенко передає слово для виступу Артуру Герасимову. Шановні колеги, я перш за все хотів нагадати слова Президента України, який казав, що найкращим гарантом нашої незалежності є українська армія, є українські військові, є українські патріоти, і в Службі безпеки, і в Генеральній прокуратурі, і в усіх тих, хто зараз бореться за незалежність нашої країни. І я б хотів щиро подякувати, і нашим військовим, і Службі безпеки України, і Генеральній прокуратурі за те, і за ту блискучу операцію, яку вони провели. Крім цього, хотів би зосередити вашу увагу на тому, що це не просто відірвана дія певних осіб. Як ми побачили, це чітко спланована частина гібридної війни, яку веде країна-агресор проти нашої з вами країни, проти України. І сьогодні ми чітко бачимо, що війна іде не тільки на лінії фронту, вона ведеться Кремлем і всередині країни. І не тільки ці події. Давайте згадаємо як трощили згадку про український Крим в центрі міста нещодавно, скільки інших подій відбувається. Ми маємо бути пильними. І ви знаєте, що сьогодні більш за все необхідно. Необхідна повна єдність. Повна єдність нації. Повна єдність влади. Повна єдність парламенту. Бо ви знаєте, от навіть коли говорять, хотіли знищити парламент. За те що відроджена армія? За те, що відроджена промисловість українська оборонна? За те, що Росія визнана країною-агресором в цій залі, хочу вам нагадати? За те, що проведена декомунізація? І в Росії, ви пам'ятаєте, де вони зараз Сталіна роблять майже героєм. І дуже багатьом людям це не подобається. За те, що відроджується Україна як Україна? І скільки рішень ми приймали, і по українському кіно, і по мові, і по музиці, і по іншим питанням в цій залі. Тому єдність – це надважливе питання, яке сьогодні має об'єднувати цю залу при прийнятті державницьких рішень. І ви знаєте, що стосується пані Савченко, то в мене до неї тільки одне питання. Коли це почалося? Це почалося в 2014, чи набагато раніше? Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І заключний виступ від народних депутатів. Мельничук передає слово… Доброго дня, колеги! Доброго дня, шановний український народе! Те, що сталося, ми фактично коли зустрічаємося з побратимами, я таке чую кожного разу. Ми з вами дістали український народ. Вони хочуть змінити владу. І ті, хто взяли в руки зброю, і захищають там, на фронді, вони, повірте, вони хочуть іншої влади, не тієї, що їх грабує, не тієї, що не дає їм жити. Коли матері і жінки загиблих пишуть мені: "А хлопці, за це помирали?". Але з іншої сторони те, що теракт був спланований… Те що він був спланований, скажемо так, на двійку відсотків. З такими, хто так планує, "ні посторожити, ні вкрасти". Але тероризм в країні недопустимий. Але прошу вас, ми маємо зробити все для того, щоб змінити владу, ми людей дістали. Якщо ми це не зробимо, вони будуть діяти далі радикальніше, і вони це зроблять, не Надія, то хтось інший, повірте мені. І те, що намагається Служба безпеки втримати ситуацію, да, з однієї сторони, частина служби працює на недопущення цих злочинів, а інша частина служби -

Антитерористичний центр при СБУ України проводить комплекс агентурно-оперативних заходів щодо документування антиконституційних діянь Мельничука Сергія Петровича для накопичувально-доказової бази з метою відкриття кримінального провадження та притягнення його до кримінальної відповідальності, тобто Служба безпеки України веде слідство окремо. Хто давав дозвіл на це? По якій кримінальній справі? В мене питання до Голови Служби безпеки України. Підписаний цей документом Маліковим і, я думаю, не по одному ще депутату, які не угодні до влади, таке йде. Ще одне. Те, що було сказано Генеральним прокурором, що у 2014 році…

домовлялися і Надія домовлялася з ними. Так от, розслідуйте Недаву і розкажіть, як він домовлявся і як ви хотіли батальйон "Айдар" вивести з зони АТО, а мене на психіатричну експертизу відправити. Нічого, "петушкоботам" теж. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, колеги, завершилися виступи від народних депутатів. Зараз завершальне слово.

І потім голосування. І, колеги, через 7-8 хвилин відбудеться голосування. Я, щоб не порушувати ані на йоту Регламент, сказав, що якщо Надія Савченко після 3 хвилин захоче продовжити виступ, я додам ще їй п'ять хвилин, поскільки вона не завершила. Потім Юрій Віталійович, і потім голосування. Для заключного слова запрошується народний депутат України Савченко Надія Вікторівна, будь ласка. 13:31:27 САВЧЕНКО Н.В. Важка ситуація в залі, але щоб трохи заспокоїти ваш пил і ваші нерви хочу вам сказати, що в України дійсно є вихід, без терактів, без складних моментів, які можуть зруйнувати країну. Є звичайний, простий вихід це дійсно законний вихід – це зміна політичної системи. Це той закон, який ви не приймаєте про виборчу систему. Це можливість надати українцям як вибирати депутатів так і відкликати. Не орієнтуючись на політичні партії, а орієнтуючись на людину, яка тримає своє слово і працює для народу. Це право українців мати право на референдуми, обов'язково, щоб влада їх чула. Це звичайне конституційне право людей, яке у нас не виконується. У нас є в Конституції, записано про референдуми, ми жодного разу цього не бачили. Ми не можемо зробити імпічмент Президенту, тому у нас відбуваються Майдани. Для того, щоб можна було зробити ситуацію в Україні, без зламу України, без приведення сюди ворога. Це дійсно є поки ще поки що у ваших руках, у наших руках зробити це в конституційний спосіб. Нам потрібно призначити конституційний конвент, групу, яка напише нову Конституцію. Нам потрібно запустити її через референдум українців для того, щоб українці визначили суспільний договір по якому вони будуть жити далі в Україні і діяти, і співпрацювати із владою. Не так як у нас записано в Конституції, ми Верховна Рада України затверджуємо. Ми повинні врахувати волю народу для того, щоб не повіяв вітер з холодного яру. Кожного разу виступаючи тут, ви переводите все в політичне моменти вигідні вам. Кожного разу виступаючи з цих трибун ви намагаєтеся людям забрехати вуха так, щоб вони не зрозуміли, де правда. Не зробила ця влада нічого для того, щоб Україна залишилася сильною, незалежною, не зробили ці люди, які впродовж 26 років у парламенті, цього самого для українців. Звинувачувати мене у зраді України, так, як ви зараз звинувачуєте ще дуже багатьох отих добробатів, Ігорю, які пішли на фронт, яких зараз депутати змушені йти, брати на поруки, звинувачувати і робити вчорашніх герої сьогоднішніми антигероями тільки через те, що вони незгодні з позицією і політикою нинішньої влади, це зараз, дійсно, все, що може зробити влада, все, чим вона користується. Дати вам можливість зрозуміти, що теракти, які ви робите економічними, теракти, які ви робите фінансовими, теракти, які ви робите комунальними платежами, законодавством України, відіб'ються по вас…

яку треба було придумати, якийсь вихід, я завжди українцям говорила, що я не буду викликати вас на майдани, я не хочу, щоб ви мерзли і помирали, я не дію так, як та влада, яка прийшла до керма, я не дію тими методами. Я хочу запустити щось, і якщо ви дивилися те відео, там було дуже сказано така одна фраза, пару було повторено Рубаном для камери і мною була сказана фраза: що герої повинні вмирати. Да, повинні, якщо того вимагає Україна. Україна понад усе! Була, є і буде. Не важливо, виживу я чи виживе ще хтось, виживе Україна. Україні бути! Слава Україні! Героям слава! До заключного слова запрошується Генеральний прокурор України Юрій Віталійович Луценко. Через кілька хвилин відбудеться голосування і я прошу усіх зайти в зал і приготуватись до голосування. Будь ласка, Юрій Віталійович. Шановні народні депутати! Йде війна. Українсько-російська війна триває уже більше ніж для України тривала Друга світова війна. Завдяки нашим героїчним Збройним Силам, всім українським владним інституціям створена українська армія, яка унеможливила військове захоплення нашої країни. Завдяки міжнародному антипутінському фронту це також військове вирішення для Путіна проблеми України стало практично неможливим, тому основні зусилля агресора останні роки зосереджується на підриві України зсередини, те, чим завжди знищували Україну, всі її спроби стати незалежною державою, так, як знищували її в часи Хмельницького, так, як знищували її в часи Руїни, так, як знищували її в часи національно-визвольних змагань початку ХХ століття, середини ХХ століття. Завжди знаходилася людина, яка одягала на себе личину патріота і взривала українську державу. І після цього приходила чергова окупація, яка заковувала українців в ярмо. Не мною сказано, а святим письмом: розділений дім не устоїть. Найбільше, чого хоче Путін і його п'ята колона тут в Україні - розділити нас. За останні місяці Служба безпеки разом з Генпрокуратурою та іншими спецпідрозділами правоохоронних органів викрила велику мережу антиукраїнських центрів в Херсоні, в Харкові, у Львові, під Києвом, всі вони отримують кошти за свою антиукраїнську діяльність, за голосування на сесіях облрад про імпічмент, що розхитує довіру взагалі до інституції Президента, а не до конкретної особи, за те, щоб ганьбити усіх депутатів огульно для того, щоб Україна не вірила нікому і вибори взагалі не розглядали як можливий демократичний шлях змін в країні. Сьогодні ми присутні при виявленні ще одного важливого елементу цього внутрішнього антиукраїнського фронту – терористичний дует Рубана, Савченко не є окремим епізодом, впевнений в тому, що він координується з усіма іншими елементами антиукраїнської діяльності. І Служба безпеки України, і військова прокуратура має головне завдання – встановити того ляльковода, який заряджає листівками, грошима, мінами, гранатами проти Будь ласка, хвилину додайте. Ми щойно чули не один раз у промовах народного депутата, суб'єкта мого подання про збройний переворот на Майдані, про олігархів, які його нібито фінансували, про те, що Порошенко розв'язав війну, про те, що ми не хочемо почути народ Донбасу. Все це вже ми чули. В Сімферополі, в Луганську і в Донецьку. І автор цього поки що схований за лаштунками. Знаю і зроблю все, щоб прийти сюди й не просто назвати прізвище, а проголосити про порушення кримінальної справи і притягнення головного ворога України, який організовує цей внутрішній підривний антиукраїнський фронт. Тому, шановні… Шановні, посада Генерального прокурора відрізняється від народного депутата тим, що мені недостатньо скандувань, мені потрібні факти. І я дуже розраховую, що… Будь ласка, завершіть. ЛУЦЕНКО Ю.В. …члени антиукраїнської мережі все ж таки визнають свою вину, покаються перед Українською державою і народом і назвуть того, хто зарядив ці "торпеди" проти нашого народу. Зараз прошу для цього, саме для цього – для торжества Закону, для захисту держави, для спокійного життя людей простих на вулицях Києва – проголосувати за мої три подання три "за": за притягнення до кримінальної відповідальності, за затримання і арешт. Мені також нелегко це вас просити, але вдумайтеся, колеги, по 258-й частина третя "Тероризм" сидять сотні підозрюваних, які привозили зброю і готувалися до вчинення терористичних актів або стріляли в наших солдатів. Якщо ми сьогодні візьмемо трьох бійців-бойовиків "ЛНР" чи "ДНР", це 358-а частина друга, теж пожаліємо? Теж не арештуємо? Не створюйте прецедент, закон – один для всіх: для тих, хто отримав зірку і для тих, хто відверто зробив нашльопку "ДНР". Для всіх український закон має бути один. Прошу голосувати "за". Отже, шановні колеги, обговорення завершене по повній процедурі. І ми переходимо до прийняття рішень. Відповідно до статті 80 Конституції України, частини сьомої статті 221 Закону "Про Регламент Верховної Ради України" ставлю на голосування питання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Савченко Надії Володимирівни. Прошу народних депутатів голосувати. Голосуємо. Вікторівні, Савченко Надії Вікторівні. Прошу голосувати, голосуємо. Буде три голосування. За-291 Рішення прийняте. Друге голосування. Відповідно до статті 80 Конституції України, частини сьомої статті 221 Закону "Про Регламент Верховної Ради України" ставлю на голосування питання про надання згоди на затримання народного депутата України Савченко Надії Вікторівни. Прошу голосувати.

ставлю на голосування питання про надання згоди на обрання стосовно народного депутата України Савченко Надії Вікторівни запобіжного заходу у виді тримання під вартою, арешту. Прошу народних депутатів голосувати.

За-268 Рішення прийняте. І я повідомляю Генерального прокурора України про прийняте рішення Верховною Радою України по всіх трьох поданнях Генерального прокурора. Шановні колеги, прошу всіх лишатись на місцях. Зараз дуже важливі питання у нас. Я дуже прошу, колеги, у нас висока концентрація, всіх лишатись на місцях. Зараз я пропоную, ми маємо зробити це до обіду, включити в порядок денний сесії для прийняття рішення, перше, законопроект 8120 і 8121. Це проект Закону про внесення змін до Прикінцевих положень Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю. Мається на увазі про продовження, пролонгування е-декларування. Колеги, я прошу вас підтримати. Ви знаєте, воно записано в порядку денному. Я прошу підтримати пропозицію включити в сьогоднішній порядок денний сесії для прийняття рішення 8120 і 8121. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати, колеги, прошу голосувати. Голосуєм. Що ви робите, колеги? Це ж е-декларування! Що ви робите?! Колеги, зорієнтуйтесь. Це, ще раз пояснюю, просто ви не розходьтесь. Я буду уважніше. Я ставлю питання, яке зазначене в порядку денному сесії. Включення в порядок денний сесії, щоб розглянути сьогодні. Продовження е-декларування. Так, будь ласка, колеги, зорієнтуйтесь. Ми маємо сьогодні його прийняти. Колеги, я прошу всіх дуже уважно, я прошу всіх уважно: БПП, "Народний фронт", "Батьківщина", Радикальна партія! Я прошу всіх уважно, включити сьогодні в порядок денний сесії для прийняття рішення 8120 і 8121. Прошу підтримати. Прошу проголосувати. Голосуємо, колеги.

За-181 Колеги, я ще раз поставлю, третій раз. Зорієнтуйтесь, це правильне питання, колеги. Воно грамотно виписано в законі, вчора комітет його розробив. Це компромісне рішення, яке підтримано комітетом. Я дуже прошу, колеги, проголосувати. Я по фракціям покажу. Покажіть по фракціям останнє голосування. "Блок Петра Порошенка" – 73, "Народний фронт" – 54, "Опозиційний блок" – 0, "Самопоміч" – 23, Радикальна партія – 2, "Батьківщина" – 6. Колеги, додайте голосів. Додайте голосів. Я прошу вас ще раз підтримати включення в порядок денний для прийняття рішення зараз проект Закону 8120 і 8121. Прошу проголосувати, прошу підтримати, колеги. Це компромісне рішення, підтримане всім комітетом. Проголосуйте. Прошу вас, прошу підтримати. Голосуємо. Голосуємо. Уважно, кожен голос має значення. За-193 Добре, буду ставити після обіду ще. Наступне. Колеги, це питання тієї заяви, про яку ми з вами говорили. Пропоную включити в порядок денний для прийняття рішення сьогодні проект Постанови про Заяву Верховної Ради України стосовно невизнання Україною легітимності виборів Президента Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України - Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (8168-1). Це є комітетське рішення, яке підтримане усіма фракціями. Я прошу включити в порядок денний, щоб ми сьогодні прийняли рішення. Отже, комітетське узгоджене рішення. Я прошу проголосувати включення в порядок денний для розгляду сьогодні цієї постанови, про яку ми говорили сьогодні зранку. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Прошу підтримати. прошу проголосувати. За-253 Рішення прийнято. І наступне, яке є в порядку денному для включення. Колеги, я нагадаю вам, це теж наша спільна позиція, підписана всіма головами фракцій. Це проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо розподілу посад у комітетах Верховної Ради України за принципом д'Ондта. Це з наступного скликання, реформи Ради, підписано всіма головами комітетів, Я закликаю фракції, колеги, всіх, хто бере участь в "Діалогах Моне", всі, хто буре участь в обговоренні, з великим… Ми про це не раз говорили. Пані Оксана, пан Артур, всі колеги, давайте підтримаємо, щоб ми включили в порядок денний і зараз розглянули, це хороший компромісний закон. Колеги, прошу всіх підтримати включення в порядок денний, щоб ми зараз це розглянули. Прошу проголосувати. Прошу підтримати, колеги, це наші міжнародні зобов'язання і реформа Ради. Прошу проголосувати. Підтримайте, друзі! Підтримайте, це моє велике прохання. Прошу голосувати. Прошу підтримати. Голосуємо.

Я ще раз поставлю, колеги, не всі зорієнтувалися. Не всі зорієнтувались. Хочу сказати, що всі голови фракцій є авторами цього законопроекту. Це наше спільне було зобов'язання з європарламентаріями, яке ми спільно провели і по яких ми провели безліч дискусій. Вся робоча група проголосувала і підтримала це, колеги. Я дуже вас прошу підтримати. Колеги, я ставлю ще раз на голосування пропозицію, щоб ми включили в порядок денний і зараз підтримали проект закону 7550. І я нагадую, ми провели десятки розмов, 7 робочих груп, я прошу всіх підтримати це включення в порядок денний сесії, щоб ми зараз змогли прийняти рішення. Прошу проголосувати. Прошу підтримати, колеги. Прошу уважно голосувати кожного. Підтримуйте. Прошу підтримати. Прошу підтримати, БПП. Рішення прийняли. Ми можемо переходити до його розгляду, колеги. Ми провели надто багато дискусій, я прошу не виходити з залу. Я прошу, колеги, підтримати пропозицію розгляду його за скороченою процедурою. Прошу підтримати. процедура. Не виходіть з залу, робочий день! Я буду називати, хто виходить з залу. Немає ніякої перерви, колеги. Колеги, у нас зараз іде робочий час.

дивіться, є пропозиція, щоб ми з трьох питань які ми включили в порядок денний зараз розглянули постанову. Приймається? Постанова приймається? Приймається. Отже, ми включили в порядок денний сесії. Зараз тоді ми переходимо до питання, яке ми включили в порядок денний сесії, це проект Постанови про Заяву Верховної Ради України стосовно невизнання Україною легітимності виборів Президента Російської Федерації. Прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Наголошували на необхідності, щоб її прийняли сьогодні. Будь ласка. 216-за. Рішення прийняте. І я до доповіді запрошу шановного народного депутата України Тарасюка Бориса Івановича. Будь ласка. Ми мусимо заслухати доповідача і співдоповідача, а потім будемо обговорювати і голосувати. Будь ласка, Борис Іванович. Дякую. Шановний пане Голово, шановні народні депутати, шановні колеги, в попередньому питанні Генеральний прокурор поставив запитання про те, що треба знайти ляльковода, який керує антиукраїнськими силами в Україні. Так от, я хочу сказати, що його шукати не треба, він відомий цей ляльковод, його ім'я Володимир Володимирович Путін, якого термін повноважень якого продовжили ще на черговий термін, в тому числі за рахунок наших з вами громадян Власне, ця заява спрямована на те, що ми не визнаємо результатів виборів Президента Російської Федерації на нашій українській землі Крим. Я хочу висловити вдячність від імені співавторів цієї заяви. Вдячність авторам двох проектів постанов за те, що вони вийшли з цією ідеєю – це автори від "Блоку Петра Порошенка" і "Народного фронту". Цей текст, який пропонується вашій увазі, є компромісним текстом, який дозволяє всім фракціям, проукраїнським фракціям, проголосувати за цю заяву. Від імені авторів, я звертаюсь з проханням підтримати даний проект заяви. І тим самим ще раз вдарити по антиукраїнських силах, в тому числі в Україні. Дякую за увагу. Слава Україні! ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам, Борис Іванович. Запрошую до співдоповіді голову Комітету у закордонних справах Гопко Ганну Миколаївну і оголошую, що згідно Регламенту я продовжую засідання до 15 хвилин, але думаю, що ми швидше приймемо. Будь ласка, Ганна Миколаївна. 13:54:36 ГОПКО Г.М. Доброго дня, шановні колеги! Я хочу подякувати "Народному фронту", хочу подякувати БПП, Радикальній партії, "Батьківщині", "Самопомочі", і всім, хто працював над цією заявою. В цій заяві Верховна Рада заявляє адміністрації в рамках виборів Президента РФ, голосування на тимчасово окупованій території України, Автономній Республіці Крим та міста Севастополь, є протиправною. Результати цього незаконного голосування є нікчемними і не мають жодних правових наслідків. Також ми тут закликаємо Міжнародне співтовариство застосовувати додаткові санкції проти Російської Федерації та персональні санкції обмеження до осіб причетних до організації і проведення незаконного голосування під час виборів Російської Федерації на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. А також причетних Я хочу сказати, що 1 березня, ще до цих, так званих, переобрання Путіна,

я хочу сказати, що цей приклад із Савченко, ми повинні готуватися до того, що в Кремля є чіткий план по дестабілізації і на цьому історія розхитування дезорганізації хаосу в Україні не закінчиться. я хотіла б сказати дуже чітко про те, що імунітетом від таких як Савченко може бути середній клас в Україні, може бути відродження економіки, сильна армія. Але найголовніше це здатність політичного класу об'єднувати зусилля і працювати спільно для того, щоб держава Україна відбулася і стала справді сильною, і незалежною. Тому я дякую і прошу підтримати цей текст постанови, напрацьований в комітеті. Дякую. Дякую. Прошу провести: два – за, два – проти, але дуже коротко, будь ласка. Прошу: два – за, два – проти. Ні, є бажаючі виступати. Колеги, так не вийде. Пан Чубаров підійшов і попросив слово для виступу, я думаю, що БПП йому дасть можливість виступити. Отже, від "Батьківщини" Кириленко передає Крульку. Будь ласка, пане Іван. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, в першу чергу я хотів би подякувати комітету за те, що у нас є текст, який об'єднає цю сесійну залу. І це, безумовно, мабуть правильно, щоб парламент України висловився з приводу того, як Росія організувала і провела вибори на окупованому Криму. В мене виникає запитання до всіх нас, скажіть, будь ласка, хто у нас в країні відповідальний за зовнішню політику і хто нею керує реально? Чому до сьогоднішнього дня немає жодної заяви глави держави – Президента України з цього приводу, жодної? Чому немає жодної заяви Міністерства закордонних справ з цього приводу? Ви подивіться, всі країни або визнають вибори, або не визнають, на окупованих територіях висловилися або голосами глав держав, або голосами Міністерства закордонних справ. Жодна країна не висловлювалася голосом парламенту, бо зовнішньою політикою керує Президент і Міністерство закордонних справ. Чому мовчить Президент і Міністерство закордонних справ, у мене це є питання і воно зависло у повітрі? І тому я вимагаю, щоб була чітка позиція з цього приводу стосовно того, що у нас немає позиції зовнішньополітичного відомства по виборам в Росії. А я вважаю, що така мала б бути позиція. І ми сьогодні мали би як парламент підтримати заяву Міністерства закордонних справ з приводу того, що Україна не визнає вибори в окупованому Криму. Ось, яке би мало бути сьогодні рішення парламенту, а ми натомість змушені свої видумувати заяви, і це, я вважаю, не правильно. А цю заяву ми безумовно ми проголосуємо.

Я хотів, щоб градус напруги він трохи зменшився в цьому сесійному залі, і щоб ми всі разом прийняли компромісну постанову, яка була зареєстрована профільним комітетом і, врешті-решт, подали потужний сигнал. Спершу – це нашим українцям, які в тимчасово окупованому Криму не пішли на вибори. Вони є українцями, вони є громадянами України і Крим – це є Україна. По-друге – це потужний сигнал світовій спільноті про те, що вибори, які пройшли незаконно в Криму роблять вибори Президента Росії не легітимними. І наступне – це дасть нам можливість сконсолідувати правову вимогу, яку ми будемо подавати в усі міжнародні суди. Що після того як ми виграємо в країни-агресора цю війну, ми подамо на відшкодування всіх матеріальних збитків, які були нанесені під час незаконної окупації Криму і Донбасу. Але головне, ми знайшли компроміс між постановою, яка була зареєстрована "Народним фронтом", і постановою, яка була зареєстрована "Блоком Петра Порошенка". Нам важливо сьогодні прийняти рішення, щоб наш парламент зробив політичну заяву і засудив незаконно проведені вибори на тимчасово окупованій території. Але для мене, для фракції "Народного фронту" вибори Президента Росії, які відбувалися в Криму, роблять їх не легітимними по всій території Росії. Це відкрита публічна позиція фракції "Народного фронту". Тому ще раз запрошую всіх проголосувати і дати чіткий сигнал нашим громадянам на тимчасово окупованій території і нашим західним партнерам про те, що Крим – це Україна. Донбас – це Україна. І ми переможемо. Слава Україні! ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від "Блоку Петра Порошенка", Ірина Луценка запрошується. Будь ласка, пані Ірино. Шановні колеги! Звертаюся в першу чергу до фракції "Батьківщина", яка тут розповсюдила неправдиву інформацію. Шість годин після проведення виборів, 19 число, Президент України заявив зразу про те, що вважає від імені України, вибори на окупованій території України Крим нелегітимними, що всі ці вибори і рішення є "фількина грамота", що на території Криму може обиратися лише український Президент. Він сказав, що це порушення з боку Росії підриває будь-які міжнародні домовленості і будь-які міжнародні стандарти. Він подякував країнам Європейського Союзу, країнам світу, Сполученим Штатам і всім іншим країнам, які не визнали вибори на тимчасово анексованому Криму легітимними вибори Президента Росії. Це ми, як парламент повинні були в перший же день зареєструвати, в перший же день проголосувати і сказати. Але в мене запитання до фракції "Батьківщина": а де ваш лідер? Чому вона не голосує? Чому вона зараз не підтримує? Де вона? Чому вона не голосувала за Савченко? Звинувачувати легше всього, зелена кнопка натискаймо і виражаймо позицію від України. Слава Україні! Дякую вам. Ігор Мосійчук передає слово для виступу Чубарову. Дуже вам дякую. Будь ласка, 2 хвилини. 14:02:51 ЧУБАРОВ Р.А. Шановні колеги, шановні громадяни України! Вчора й сьогодні новинні стрічки знову наповнені повідомленнями про арешти та обшуки в домах кримських татар. Так сьогодні зранку ФСБ заарештувало Нарімана Мамедінова, батька трьох малолітніх дітей, громадського активіста, блогера, який висвітлює репресії і гоніння проти кримським татар з боку окупантів. Шановні колеги, проведення незаконних виборів Президента Росії в українському Криму, проведення цих виборів – це є виклик, по суті, не менш загрозливий для всього світу, ніж, власне, військове вторгнення Росії на українську землю і зрозуміло, що саме розширенням цих виборів, незаконним їх проведенням в українському Криму Путін вже виявляється як нелегітимним президентом. Я дуже шкодую, що один із варіантів проекту заяви був відізваний, я був готовий за нього голосувати. Але зараз є узгоджений варіант, мені просто прийдеться підтримати і його. Але хочу сказати, що та тенденція, яка зараз іде в світові для того, щоби якомога скоріше ввести ембарго на російські нафту і газ, аби вимкнути банківську систему "SWIFT", настояти на тому, наполягати на тому, щоби Путіна повністю ізолювати, це має бути нашим пріоритетним завданням. І якщо навколо цієї заяви Міністерство закордонних справ України, ми всі, парламент, Президент, ми будемо йти саме цим шляхом аби все-таки повністю ізолювати Путіна, то я думаю, що саме такими застереженнями можна підтримати цю заяву. Дякую. Дякую вам. І, колеги, заключний виступ. Від "Самопомочі" – Тарас Пастух. Через 2 хвилини відбудеться голосування. Я прошу усіх запросити в зал, хто вийшов в кулуари, через 2 хвилини відбудеться голосування по надзвичайно важливому і принциповому питанню. Будь ласка, пане Тарас. 14:05:17 ПАСТУХ Т.Т. Шановні колеги, очевидно, що фракція "Об'єднання "Самопоміч" підтримає цю заяву, хоча в мене взагалі викликає сумнів, що та кількість депутатів. яка залишається в залі до голосування здатна буде ухвалити її. Але в мене наступне питання, ви всі пригадуєте, коли в нас був перший, другий рік війни, коли наших хлопців і дівчат сотнями, тисячами почала вбивати російська чума, Європа, світ висловлював занепокоєння. Ми оборювалися і просили їх запровадити конкретні дії, не лише санкції, а допомогти Україні безпосередньо, надавши зброю, надавши іншу допомогу. Нарешті Європа і світ зрозуміли, що російська чума на території України не зупиниться і вона вже далеко є в Європі. І вже побачили Сполучені Штати, що вона і там присутня. натомість, щоби український парламент, підтримавши ті самі на сьогодні вже доволі радикальні дії Європи, також провадив відповідні кроки щодо Росії, не просто приймаючи постанови про визнання чи невизнання Росії, а почав запроваджувати ті самі фінансові санкції до російського бізнесу, почав запроваджувати почав запроваджувати ті самі санкції до російських дипломатів, висилаючи їх з території України, почав, відповідно, запроваджувати ті кроки, які сьогодні вимагає кожен українець, який втратив сьогодні як не рідних, близьких, то своїх що неменше друзів. Але натомість ми сьогодні приймаємо постанови, заяви про те, що ми стурбовані Якщо сьогодні найвищий орган в державі законодавчий – парламент – приймає таку постанову, повинні стати наступні кроки. Вони повинні стати обов'язковими для Міністерства закордонних справ, для того, щоб денонсувати угоди про дружбу і співробітництво з Росією. Ця постанова повинна стати і предметом діяльності для Президента України. Чи може він після того засудження, яке сьогодні він висловив, і український парламент підтримує про невизнання результатів в Криму, спілкуватися з нелегітимним президентом Російської Федерації? На нашу думку, очевидно, що ні. І якщо не буде цієї принципової Дякую, колеги. Отже, ми переходимо до прийняття рішення. хочу наголосити, що найголовніше завдання і перше завдання – це висловити політичну позицію. Я впевнений, колеги, що громадяни України будуть слідкувати за голосуванням кожного, в тому прошу зайти в зал. Це питання, яке буде мати великий суспільний резонанс, і тому я прошу усіх запросити депутатів в зал і всіх з урядових лож зайти в зал, приготуватися для голосування. І я ставлю на голосування проект Постанови про Заяву Верховної Ради України стосовно невизнання Україною легітимності виборів Президента Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України, Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (№8168-1). Пропозиція комітету за основу і в цілому. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Уважно, кожен голос. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо. За-255 Постанова прийнята. Вітаю український парламент з принциповою позицією. хочу сказати, у нас робота до обіду була активна, але після обіду в нас стоять надзвичайно важливі питання в порядку денному. Тому я прошу всіх о 16 годині прибути в зал для продовження роботи. А зараз ранкове засідання Верховної Ради України я оголошую закритим. Дякую. Дякую.